прошу приготуватись до реєстрації. Готові до реєстрації? Прошу провести реєстрацію. Колеги, прошу зареєструватись. Будь ласка.

Зареєстровано 345 депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні у стінах Верховної Ради ми відзначаємо День Криму. у рамках проведення цього дня в кулуарах 3 поверху заплановані фотовиставка "Боротьба крізь роки". Виставка кримськотатарського декоративно-ужиткового мистецтва та фотовиставка портретів сучасних кримських політв'язнів. Ми знову і знову нагадуємо про окупацію Криму та частину Донбасу Росією. Ми не повинні забувати про окупований Крим та долі українців, які залишилися під окупацією. Ніхто не має права торгувати Україною. Ми звільнимо Крим, тому що Крим – це Україна. Прошу усіх взяти участь у виставках в перервах пленарних засідань. Також в президію надійшло оголошення, яке я зачитаю: "Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Бублика Юрія Васильовичу зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка". І, колеги, переходимо до питань порядку денного. Хочу наголосити, що сьогодні є два важливих блоки: це блок питання фінансів та банківської діяльності і питання правоохоронної діяльності. Але на початку першим питанням важлива постанова, проект Постанови про Звернення Верховної Ради України "Про Остаточний Звіт ОБСЄ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року. Постанова, яка чекає свого прийняття, колеги, і я тільки звернусь Я тільки звернусь до усіх народних депутатів підтримати пропозицію автора, щоб ми її розглянули за скороченою процедурою. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення, колеги. Будь ласка, зараз відбудеться голосування за скорочену процедуру, я прошу приготуватись до голосування, займіть робочі місця, будь ласка. Отже, прошу підтримати пропозицію розгляду проекту Постанови 5687 про Звернення Верховної Ради України "Про Остаточний Звіт ОБСЄ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Російської Федерації" за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, голосуємо.

Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, я прошу підтримати і я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Постанови 5687 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати колеги, уважно, прошу підтримати, голосуємо. За-150 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Геращенко Ірину Володимирівну. Будь ласка. Шановні колеги! Мені здається надзвичайно символічним той факт, що ми розглядаємо цю постанову саме в річницю початку, по суті, анексії Криму. Спочатку Російська Федерація фізично вкрала в України Крим. Сьогодні Російська Федерація намагається через міжнародні організації легітимізувати свою крадіжку. Я би просила уваги, колеги, тому трошки важко говорити з трибуни, коли такий безлад у залі. Власне, нещодавно спостережна місія ОБСЄ опублікувала свій остаточний звіт відносно моніторингу виборів до Держдуми Російської Федерації. І уявіть собі, у цьому звітові немає жодного слова про анексований Крим. ОДІР/ОБСЄ пояснює це тим, що начебто чи не у всіх країн-учасниць ОБСЄ є консенсус щодо статусу Криму. Очевидно, що мова йде лише про одну країну-учасника ОБСЄ це Російська Федерація, яка не визнає свою ж крадіжку крадіжку і мародерства. І тому ми пропонуємо звернутися цією постановою до всіх країн-членів ОБСЄ з вимогою, щоб ті в свою чергу звернулися до ОДІР з проханням переглянути процедуру їх моніторингу. Тим більше, коли сьогодні нам так часто світ говорить про те, що саме ОДІР/ОБСЄ буде спостерігати, можливо, над виборами, якщо відбудеться деокупація в Донецьку. Так як же може ця організація спостерігати там зараз по такій системі моніторингу, коли в остаточному звіті не вказано про те, що голосування на виборах до Держдуми відбувалося з використанням списків виборців, які були сфальшовані шляхом примусової видачі їм паспортів Російської Федерації? Коли безпідставно їх було включено до цих списків виборців, коли безпідставно там було обрано чотирьох депутатів, так званих, Держдуми, яких весь світ не визнав по мажоритарним округам вкраденого Криму. І, очевидно, що сьогодні ця процедура моніторингу потребує перегляду

Також я хочу щиро подякувати за підготовку цього ретельного моніторингу, звіту ОБСЄ і аналізу, зокрема, Ользі Айвазовській, організації "ОПОРА" і іншим громадським організаціям, які звернули нашу з вами, шановні законодавці, увагу на це неподобство. Дякую. І прошу підтримати в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету у закордонних справах Гопко Ганна Миколаївна, Доброго дня, шановні колеги! Вибори до Держдуми були проведені на території України, на яку не поширюється суверенітет Російської Федерації. Внаслідок таких виборів Державна Дума Федеральних Зборів РФ сьомого скликання не може вважатись легітимно обраною. І таке було рішення, зокрема, і українського парламенту. Саме тому український парламент, зокрема, і за сприяння наших громадських організацій як "ОПОРА", Олі Айвазовської підготував проект Звернення Верховної Ради України "Про Остаточний Звіт ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборами до Державної Думи Російської Федерації". І наш головний, якраз, заклик, ми звертаємося до країн-членів ОБСЄ з проханням підтримати Звернення (щодо необхідності негайно розробити нову методику підготовки звітів, яка б включала оцінку ситуації, пов'язану з окупацією частини території України Російською Федерацією. Крім цього закликаємо ОБСЄ/БДІПЛ вивчити всі обставини підготовки Остаточного Звіту місії спостереження на виборах до Державної Думи з метою з метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів. І також хочу сказати, закликати підтримати цей звіт із наступними техніко-юридичними правками (під стенограму), а саме: до тексу постанови додати пункт 2 наступного змісту: "Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до парламентів держав-учасниць ОБСЄ та діючому голові ОБСЄ федеральному міністру європейських інтеграційних та закордонних справ Австрійської Республіки Себастьяну Курцу". Друге. Пункт 2 вважати пунктом 3, відповідно. І третє. У тексті Звернення після назви видалити адресатів Звернення. Хотіла подякувати всім за підготовку цього Звіту і вкотре наголосити, що український парламент не буде миритися із такою нефаховою підготовкою ОБСЄ/БДІПЛ і закликає також країн-учасниць ОБСЄ більш ретельно стежити за ситуацією. І в сьогоднішній такий символічний тиждень анексії, закликати український парламент гуртувати зусилля для повернення Криму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово! Фракція "Самопоміч" буде підтримувати чергове звернення до світової спільноти. Але ви знаєте, як люди на сході, які третій рік потерпають від окупації, сьогодні називають ОБСЄ? "Сліпі за кермом". Ми сьогодні з вами справедливо обурюємося тим, що відбувається у Криму. Проте і досі ми офіційно не зрозуміло… не визнаємо, чому в Мінських так званих "домовленостях" немає згадки ані про Росію, ані про Крим. То якщо ми хочемо бути послідовними і відвертими, насамперед, по відношенню до українського народу, то давайте дамо чесну відповідь, чому сьогодні у цій залі – подивіться, скільки сьогодні людей – так і не внесено Закон про тимчасово окуповані території, Закон, який вперше на юридичному рівні визнає окупованими територіями як частину Донбасу, так і Криму, закон, який нарешті на четвертий рік війни зобов'яже визнати дату початку окупації і дату початку війни, закон, який нарешті заблокує злочинну торгівлю з окупованими територіями, закон, який дасть можливість українським громадянам бути захищеними і захистити свій суверенітет, бо вся відповідальністю, юридична відповідальність за всі ті страшні злочини повністю перекладається на Російську Федерацію. Тому, колеги, фракція "Самопоміч" закликає негайно розглянути Закон про тимчасово окуповані території, бо цього вимагають люди, увесь український народ. Дякую. Вінник Іван Юлійович. Чубаров, будь ласка. ви маєте можливість, хто ще не роздивився, коли вийдете в кулуари, подивіться там на фотосвітлини. Більш, ніж 60 громадян України – кримських татар, українців, людей інших національностей, які вбиті, викрадені або ув'язнені в Криму. Я це говорю для того, щоб, приймаючи заяву, а ми, безумовно, за неї проголосуємо, ми все-таки маємо переходити до більш рішучих дій аби змусити наших партнерів більш ретельно захищати Україну разом із нами. Думаю, що тут, у випадку з ОБСЄ, однією лише заявою ми не обійдемося. Треба актуалізувати ситуацію таким чином, щоб з Україною на таких міжнародних майданчиках як ОБСЄ, Рада Європи рахувалися більш... Тому я думаю, що найближчим часом ми маємо запросити керівництво Міністерства закордонних справ України і тут послухати про нові пропозиції. Друге. Ми маємо самі в Україні в середині здійснювати кроки, які будуть посилювати надію людей, які живуть в тимчасово окупованому Криму, на інших територіях, які нами сьогодні не контролюються. І тут треба виконувати свої завдання. Я дуже сподіваюся, що саме в ці дні Президентом України буде нарешті ініційовано створення робочої групи по переформатуванню Конституції Криму. Я думаю, що таким чином ми маємо також розглянути в залі Закон про окуповані... Будь ласка. А, закінчили, так? 30 секунд, будь ласка. Не треба, да? Добре. Колеги, отже, ще від Радикальної партії не було виступу. Олег Ляшко, 2 хвилини, Іонова і переходимо до голосування. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Головне завдання – це відновлення миру в нашій рідній країні. І, безумовно, наша політична команда зробить все, щоб цей мир якнайшвидше повернувся на нашу благословенну землю. Але водночас треба пам'ятати, що дороги до миру є дві: дорога поразки і дорога перемоги. Ті, хто нам пропонує відмовитися від Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу, чи, навпаки, відмовитися від Донбасу в обмін на Крим, це дорога поразки. Тому що і Крим, і Донбас це українська земля. І наше завдання – досягнути миру не дорогою поразки, а дорогою перемоги. Саме тому команда Радикальної партії звертається до країн, які в 1994 році підписали Будапештський меморандум, в обмін на який Україна здала третій ядерний потенціал в світі, ми звертаємося до вас, лідерів Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Китаю, виконати свої зобов'язання перед Україною по Будапештському меморандуму, виконати ті гарантії, які ви давали нашій країні, нашому народу, які ви давали всьому світу. Адже, гарантуючи Україні, ви показували всьому світу, що ваше слово тверде, як криця.

Ви такі самі угоди уклали з Афганістаном, з Ізраїлем, з іншими країнами, але ніхто з них не здавав ядерної зброї. Україна здала ядерну зброю. Ми вимагаємо від Сполучених Штатів укласти пряму військову угоду з Україною, для того щоб виконати Будапештський меморандум, Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ Марії Іонової. І після того ми переходимо до голосування. Тому прошу усіх народних депутатів зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування, колеги. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Зараз включіть мікрофон Марії Іоновій. Одну хвилину, будь ласка. 10:21:54 ІОНОВА М.М. Шановні колеги, як член Комітету з питань євроінтеграції хотіла би зазначити, що моніторингова місія ОБСЄ у звіті щодо російських виборів в Криму не зробила жодної згадки, що такі вибори на тимчасово окупованій території України країни-агресором це грубе порушення саме міжнародних стандартів проведення демократичного волевиявлення народу. І Місія ОБСЄ вона не мала доступу до кримських дільниць, бо немає консенсусу між країнами-членами ОБСЄ щодо статусу Криму та виборчих округів, утворених на його території. І вони це чесно визнають. І тому що ж відбувається? Цим документом Росія руками ОБСЄ дискредитує міжнародні інституції, зокрема демократичні вибори. Тому нам дуже необхідно підтримати дану постанову, щоб міжнародна спільнота визнала Звіт ОБСЄ таким, що не відповідає дійсності і увесь цивілізований світ на боці України. Крим визнається усіма партнерами частиною України, а такими звітами Російська Федерація вона намагається через маніпуляції і брехню домогтися, щоб хоча б на папері визнання анексії Кримського півострову воно відбулося. Тому, будь ласка, ми просимо підтримати дану постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх приготуватися до голосування. Будь ласка, займіть робочі місця, і я ставлю на голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України "Про Остаточний Звіт ОБСЄ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року" (№ 5687) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

Це є проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" (№ 5570). Вона наступна в порядку денному, і я прошу проголосувати розгляд за скороченою процедурою і прошу підтримати, колеги, будь ласка. Розгляд за скороченою процедурою, будь ласка. За-196 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Палатного Артура Леонідовича, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! 2 листопада 2016 року відбулися парламентські слухання про становище молоді в Україні на тему: "Цінності і орієнтири сучасної української молоді". Хочу вас проінформувати, що в роботі зазначених слухань взяли участь понад 600 осіб, серед яких були і народні депутати України, представники уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, релігійних, молодіжних та науково-громадських організацій. І, на жаль, практично всі виступаючі констатують, що існує ціла низка проблем щодо вирішення таких питань – як забезпечення молоді житлом, подолання безробіття молоді, популяризація здорового та безпечного способу життя, підтримки талановитої молоді на інших важливих молодіжних питань. Проект рекомендацій був уважно обговорений і під час проведення парламентських слухань серйозно доопрацьований з урахуванням пропозицій висловлених учасниками слухань, де визначені шляхи, конкретні програми і заходи, які повинні забезпечити розв'язання цілого ряду ключових проблем – становище української молоді та погоджений зі всіма зацікавленими державними органами план. Шановні колеги, прошу підтримати проект постанови, адже саме зараз наша молодь особлива і в цей непростий час нуждається в прийнятті цієї постанови. Прошу всі фракції підтримати постанову. Дякую. Дякуємо, пане Артуре. Колеги, я ще раз прошу, щоб ми шанували один одного і давали можливість обговорювати законопроекти в більш спокійній, тихій атмосфері. Будь ласка, два – за, два – проти, запишіться для обговорення постанови, якщо в цьому є потреба.

Я перепрошую. Шановні колеги, відволікли наші колеги, коли виходили, народний депутат Урбанський передав слово народному депутату Споришу. Я перепрошую. Шановні народні депутати, щойно голова нашого комітету Артур Палатний Постанові про Рекомендації парламентських слухань (5570) розказав про цінність орієнтації сучасної української молоді. я думаю наша фракція "Блоку Петра Порошенка" і закликаю, де питання йде про молодь, ми повинні всі об'єднатися і проголосувати за дане питання. Чому? Тому що ми знаємо, що у час, коли Україна потерпає від російської агресії, виховання молоді є навіть більш важливим, ніж у мирний час. Саме у парламентських слуханнях тут приділяється велика увага національно-патріотичному вихованню молодих людей, створення для цього молодіжних організацій, дозвілля, відпочинку, забезпечення зайнятості молоді, надання їм житла. Я думаю, що ці всі заходи, передбачені у постанові, повинні зупинити критичну еміграційну кризу молодих талантів з України, у тому числі і через патріотичні настрої. Ми розуміємо, що молодь – це майбутнє нашої нації. Тому зараз від нас залежить, чи зможемо ми створити дані умови для розвитку і життя на своїй землі нашої молоді, чи зможемо ми створити толерантне, гуманне, об'єднане спільною метою суспільство для молодого покоління. молодь приходить у Верховну Раду і стає перед нашою трибуною, де виступає на парламентських слуханнях, це вже дає великий крок вперед тому, що вона є сучасна, що вона є патріотична і вона може себе проявити у майбутньому. Тому я прошу всіх об'єднаємося і проголосуємо за даний проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам дякуємо, пане Іване. Олена Бабак передає слово своїй колезі Ірині Подоляк. Мікрофон, будь ласка, Ірині Подоляк увімкніть. Шановні пані і панове, безсумнівно архіважливу постанову ми зараз розглядаємо. Тільки хочу вам сказати про одне: ціннісні орієнтири і орієнтації, які ми пропонуємо молоді це, перш за все, правда, перш за все, відповідальність і відвага. Те, що ми зараз обговорюємо, зокрема, такі безсумнівно дуже важливі проекти постанов говорить про те, що ми живемо в цьому парламенті у паралельній реальності, довкола війна, довкола корупція, довкола торгівля, а ми як страуси ховаємо наші голови в пісок, відмовляючись визнати реальність. Ми Ми не показуємо жодного прикладу нашій молоді, ми руйнуємо усі ціннісні орієнтири. Мені цікаво з чим ми повернемося до нашої молоді, коли ми вийдемо з сесійної зали, якщо ми будемо брехливими… І вимагаємо, наша фракція вимагає внесення в сесійну залу і розгляду проекту Закону про окуповані території. Тоді наші цінності не будуть розходитися з нашими діями. Дякую. Я прошу колег максимально лаконічно, це є проста постанова. Будь ласка, Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Шановні українці! Дійсно дуже важлива постанова і були, я вважаю, успішно проведені парламентські слухання в цій сесійній залі, які стосуються ціннісних орієнтирів української молоді. Але, в той же час, надзвичайно важливо не тільки прийняття цієї постанови, а її імплементація. Тому що за прийняттям цієї постанови слідує розробка цілого ряду державних програм, які сьогодні не існують, які не працюють в Україні: це є програми національно-патріотичного виховання, це програми працевлаштування молоді, це програми доступного житла. Скажіть, будь ласка, якщо в країні не існує жодної програми для молоді стосовно доступності житла, стосовно соціального житла, жодних програм для сільської молоді, яка ціннісно буде зорієнтована молодь? І тоді ми дивимося соціологічні опитування, а відповідно до них 60 відсотків української молоді хоче виїхати з України і більше ніколи не повертатися. Ось, яка сьогодні правда життя. Ось, що сьогодні молодь думає і яким чином вона зорієнтована і змобілізована на те, щоби будувати українську державу. Тому безумовно треба приймати зараз радикальні заходи і ці заходи повинні в першу чергу стосуватися соціальних гарантій для української молоді: перше робоче місце, доступне житло, ефективна можливість побудови сім'ї і розвиток молоді у дусі національно-патріотичного виховання. Я хотів би в той же час внести до цієї постанови одну поправку і прошу, щоби редакційно вона була внесена. Я хочу нагадати, що не так давно в цьому залі був провалений дуже важливий законопроект, який міститься в цій постанові 1248, який стосується молодіжних центрів. Це законопроект, який якраз мав дати можливість українській молоді мати місце, де вони можуть розвивати свої навички, здібності, збиратися разом, будувати програми на місцевому рівні і їх реалізовувати. Тому я прошу замінити законопроект 1248 на законопроект 6048 щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю. Цей законопроект 6048 включений в порядок денний, розглядається комітетом і ми зможемо його в цьому сесійному залі проголосувати в найближчий час тому редакційна правка: 1248 замінити на законопроект 6048. Вони дуже близькі за змістом і по духу, і вирішують проблему молодіжних центрів для української молоді і приводять їх у відповідність до стандартів Ради Європи. Дякую. Колеги, заключний виступ, після того переходимо до прийняття рішення тому прошу усіх запросити в зал і приготуватись до прийняття рішення. А зараз слово надається Унгуряну Павлу Якимовичу. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги! Безумовно, фракція буде підтримувати рекомендації парламентських слухань і я вкотре хочу висловити вдячність профільному комітету, який за кількістю і динамікою Дискусія справді відбулася дуже плідна але життя додає, на жаль, нам проблему. Я зараз хочу наголосити і просити вашої уваги до тієї проблеми, яка стала дуже відомою і актуальною буквально останні кілька тижнів. Це проблема так званих "груп суїцидів", яка існує в соціальних мережах серед українських підлітків і молоді. більше, частіше згадування цих груп може слугувати ще і поширенню цієї інформації, і зацікавленість молоді, і підлітків може збільшуватися, і тому ми не хочемо зайвого піару і реклами робити цим ганебним, страшним групам, які існують. Але, в той же час, майже щодня, Національна поліція, органи внутрішніх справ фіксують ті чи інші групи, тих чи інших адміністраторів, які ведуть підлітків і молодь до страшного вчинку, до суїциду. Нам потрібно обов'язково врахувати доручення органам Національної поліції посилити роботу по кібербезпеці молоді і дітей. І також хочу долучити всіх принципів, на яких будується ціннісна платформа української молоді, я прошу це включити, духовно-моральні принципи, як принципи, які теж слугують за порукою побудови справжнього потужного потужного українського потенціалу, українського народу, української молоді. Отже, у мене цих два зауваження, Андрій Володимирович, я дуже прошу їх врахувати, оскільки у нас, на жаль, виникла ось ця проблема з цими групами суїциду… Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу прошу заходити в зал, займати робочі місця. Була оголошена правка Іваном Крульком. Будь ласка, одна хвилина ще голова комітету, одну хвилину оголосіть. І прошу займати робочі місця. Шановні колеги, я дуже прошу всі фракції підтримати цей важливий законопроект, поміняти тіло закону, в цій постанові тіло закону є 1248, я прошу замінити на 6048. Давайте так, я поставлю правку, яку ви озвучили під стенограму. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" (номер 5570) з поправкою, яку озвучив під стенограму голова комітету Артур Палатний за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Яку озвучив Крулько і Палатний під стенограму. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу і в цілому 5570. Голосуємо.

питання порядку денного, яку у нас викликало багато дискусій, але, яке є і вкрай важливе для проведення розслідування проти режиму Януковича це проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо вдосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) (номер 5610). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

передбачаючи, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому статтею 290 цього кодексу не зараховувати до загального строку досудового розслідування; збільшення до 18 місяців максимально допустимого терміну тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні правопорушення щодо особливості тяжких злочинів; встановлюється можливість продовження до 18 місяців строку досудового розслідування у провадженні про особо тяжкі злочини у спеціальному досудовому розслідуванню у виключних

встановити у спеціальному судовому провадженні за наявності у ньому інших обвинувачуваних за клопотанням прокурора судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні в одному кримінальному провадженні; передбачається можливість здійснення виклику особи, яка перебуває за межами України шляхом надсилання повістки за останніми відомостями місця її проживання чи перебування та обов'язкове опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування. У таких випадках особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з метою її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. Визначити, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну…

на підставі викладеного, з огляду на важливість законопроекту, яким створюються умови для належного швидкого та об'єктивного розслідування кримінального провадження пропоную законопроект за результатами розгляду прийняти у першому читанні і за основу. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович.

Шановні колеги, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) (номер 5610). Цей проект закону, як вже сказав Микола Петрович, є вдосконаленою редакцією законопроекту під номером 5490, який був визначений Президентом України як невідкладний. Зазначеним законопроектом... Він спрямований на вдосконалення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України. Перше, це корегування стоків досудового розслідування, механізму повідомлення осіб про виклик в кримінальне провадження, які перебувають за межами України, строків тримання під вартою, тощо. В ході обговорення законопроекту члени комітету зазначили, що пропоновані в законопроекті зміни виправляють ті положення КПК, які наразі створюють умови для уникнення кримінальної відповідальності особами, які у складі організованих груп та злочинних організацій скоїли тяжкі злочини, зокрема, йдеться про удосконалення механізму повідомлення про виклик у кримінальному провадженні. Крім того, аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення "розумний строк" свідчить про те, що неприродним є встановлення одного строку в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Тому, розглянувши даний законопроект на своєму засіданні, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. Дякую за увагу. Шановні колеги, в нас на засіданні присутній Генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович. І згідно Регламенту частини першої 34-ї Генеральний прокурор має гарантоване право на виступ. Юрій Віталійович. Я запрошую до виступу Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. Будь ласка, 5 хвилин для виступу по даному законопроекту. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, дякую за можливість виступити з цього важливого питання. Ви знаєте про те, що в суспільстві дуже часто стоїть запитання, коли нарешті будуть притягнуті до відповідальності ті, хто розграбував Україну на загальну суму близько 40 мільярдів доларів Сполучених хто відповість за організацію придушення мирних акцій протесту та розстріл більше ста людей і поранення більше 500 людей; хто, зрештою, відповість за організацію російського вторгнення в Україну і державну зраду, яка ……….. у сприянні окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі; коли, зрештою, понесуть відповідальність ті зрадники в Криму, які, зламавши присягу українській державі, поступили на службу до окупантів. Все це робиться Генеральною прокуратурою України. Сотні кримінальних проваджень ведуться по цих особах, десятки з цих проваджень передані до суду. Але найбільший ступор в цьому є недосконалість нинішнього законодавства про заочне засудження. На жаль, діюча редакція цього закону дає лазівки для сторони захисту цих високопоставлених і дуже багатих, за рахунок пограбування країни, клієнтів для того, щоб зупиняти ці справи в суді або принаймні затягувати їх. Сьогодні вашій увазі пропонується закон, який закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді. Основні завдання цього закону: добавити до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 "Створення злочинної організації". Наразі такої статті, на жаль, там немає, що унеможливлює покарання за економічні і військові злочини. Друге: в цьому законі вводиться точне правило обрахування термінів, що унеможливлює старання адвокатів Януковича і його компанії у європейських судах. Третє: він продовжує дію цього закону після 15 квітня і не встановлює чіткі терміни. Дія сьогоднішнього закону з 15 квітня по 15 квітня може бути розглянуто європейськими та українськими судами як вибіркове правосуддя. Ми знімаємо цю норму і пропонуємо "до створення Державного бюро розслідувань". Наскільки я розумію, воно буде створено уже в цьому році, тому дія цього закону, власне, буде діяти до створення Державного бюро розслідувань і, наскільки я розумію, не пізніше закінчення поточного року. І саме основне. Шановні народні депутати, я хотів би показати вам , хто чекає ваше рішення. Зверніть увагу, будь ласка, на наступне: 119 кримінальних проваджень готово до передачі в суди в разі удосконалення діючого закону. Хто ці люди? Наступний слайд. Вашого рішення сьогодні чекає Янукович, Захарченко і вся його камарилья включно із тими, хто підозрюється у розстрілі Майдану: це Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка, Кусюк, Тоцький та багато інших, які на цьому слайді не виведені, але кримінальні провадження по яких готові для вручення підозри і передачі в суд іще цього року.

заступник міністра оборони Російської Федерації Булгаков, Панков, начальник Генштабу Герасимов. Наступний слайд. 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командування Збройних Сил Російської Федерації. Ще цього року вони мають бути розглянуті і засуджені українськими судами. Також вашого рішення чекають декількасот кримських зрадників – прокурорів, суддів, поліцейських, інших державних службовців, які зрадили українські присязі і чинять репресії проти українських громадян в Криму. Я дуже вас прошу відкинути будь-які спекуляції політичного характеру. Як Генеральний прокурор України відразу заявляю, що я погоджуюся з зняттям з цього закону норми про право Генпрокурора продовжувати слідство до 18 місяців. Ми обійдемося без цієї норми, достатньо лише врегулювання інших статей. Генеральній прокуратурі України не потрібне продовження слідства до 18 місяців, про яке так часто запитують деякі народні депутати. Також ми готові відмовитися від норми про вручення повістки через засоби масової інформації. Діючий порядок нас також влаштовує, бо ми вже по ньому діємо поточний рік. Якщо ці два питання знімаються, я би дуже вас просив підтримати запропонований законопроект в першому і в цілому, що дасть можливість 10 березня почати суд над Януковичем по обвинуваченню в державній зраді і наступні місяці продовжити цю діяльність до вказаних на слайдах фігурантів. Дякую. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка.

Доброго ранку, шановні колеги. Іван Вінник, "Блок Петра Порошенка". Знаєте, напевно, це, певно, символічно, що ми розглядаємо такий важливий проект в тиждень роковин розстрілу Майдану багато в кого виникає запитання – коли нарешті Янукович буде на лаві підсудних, коли він буде засуджений і коли він буде затриманий нарешті Інтерполом при перетині будь-якого кордону. І ви знаєте, зрозуміло, що керівництво його, Адміністрація Президент при Януковичу свого часу був такий фахівець так званий Портнов, дуже багато шпарин залишив в чинному Кримінально-процесуальному кодексі, який був ще прийнятий в 2011 році, напевно, для того, щоб Янукович в подальшому міг уникнути покарання, в тому числі за корупцію та знищення української держави, яку він вчиняв перебуваючи на посаді, за створення злочинних угрупувань. Дійсно сьогодні цими шпаринами користуються адвокати Януковича, дійсно ці шпарини можуть стати підставою для оскарження будь-якого рішення українського суду в подальшому в Європейському суді з прав люди або будь-якій міжнародній інстанції, апелюючи до вибірковості правосуддя тощо. Ми зобов'язані сьогодні ці шпарини закрити, ми зобов'язані, як зараз доповідав Генеральний прокурор, вже 15 березня забезпечити можливість передати справу Януковича до суду. у цьому залі дуже багато лунало промов з приводу того, що треба повернути награбоване українцям, про так звану спецконфіскацію, але опоненти цього закону говорили багато про те, що давайте підемо через вирок і після вироку суду вже через спецконфіскацію, передбачену у статті 96 Кримінального кодексу України, будемо стягувати награбоване. Але ми не можемо сьогодні вийти належним чином на вирок, ви знаєте. Я закликаю тих людей, які пропонували цю конструкцію, зараз категорично підтримати 5610 – законопроект, який дозволить нам отримати вироки через процедуру спеціального судового засудження. Колеги, давайте будемо чесними перед українським народом, давайте назагал підтримаємо, доопрацюємо за скороченою процедурою до другого читання. Ми не можемо з цим зволікати, це Україна, це наша історія, це наше майбутнє. Слава Україні!

той законопроект, ті проблеми, які у нас є, пов'язані з притягненням до відповідальності банди Януковича, на превеликий жаль, в черговий раз перетворюються на емоційні театральні виступи, які абсолютно нічого не мають спільного, пов'язаного з реальністю. Фактично основна частина тих новацій, які пропонуються у даному законопроекті, вони не є новими. Шановні правники, які знаходяться у цьому залі, відкрийте, будь ласка, Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року і ви знайдете там більшість тих речей, які зараз пропонуються до розгляду. Ті речі, які зараз говорилося, що можуть бути виправлені між першим і другим читанням, у мене до вас питання: як часто ми бачили можливість виправлення тих принципових неприпустимих речей, які не відбувалися у кінцевому результаті між першим і другим читанням? Шановні депутати коаліції, я вас дуже прошу, візьміть Національну стратегію розвитку і реформи судової системи і правоохоронної, затвердженої Президентом, і ви там знайдете принципово кардинальну відмінність і протилежність тим речам, які зараз оголошувались. Я вже мовчу про ті маніпуляції, які можуть бути в нашій нереформованій, насправді, правоохоронній системі. Для прикладу, визначення, а що ж таке особливо складні кримінальні злочини? Це буде віддаватися на розсуд тим податковим міліціонерам, тим прокурорам і тим слідчим, які залишилися сидіти у своїх кабінетах. Шановні журналісти, в мене до вас прохання, слідкувати за тим як зараз буде відбуватися голосування по цьому надважливому законопроекті. До того часу, поки ми тут сидимо і дискутуємо про поточні речі, не виноситься один з найважливіших законопроектів, який має бути розглянутий у цій залі – це закон про окуповані території. Все решта на сьогоднішній день неважливо. Дякую. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, законопроект, який зараз розглядається в парламенті це законопроект, кажучи простими словами, пропонує повернути "сталінські" повноваження органам прокуратури. Відновлюється, продовжується процедура слідства до створення Державного бюро розслідувань. Це означає, що Державне бюро розслідувань не буде створено ніколи. Крім того, я хочу повідомити, що Президент Порошенко особисто зі мною говорив на цю тему і намагався переконати нас, щоб ми голосували за цей законопроект. Мотивація була в тому, що треба розслідувати злочини Януковича. Три роки Януковича немає, 4 генеральних прокурори помінялося і все, що не роблять, все роблять під приводом боротьби з Януковичем. Почніть нарешті боротися не тільки з Януковичем, а й з нинішніми корупціонерами, які є при владі, а не перебирайте для прокуратури драконівські повноваження, щоб потім використовувати їх для зведення політичних рахунків з опонентами і для того, щоб Порошенко узурпував владу. От для чого треба цей закон. Тому фракція Радикальної партії за цей закон не голосуватиме. Крім того, ми переконані, що коли спеціально поміняли закон, щоб шановного Юрія Луценка призначити Генеральним прокурором. Ви вважаєте, що це демократія? Я вважаю, що ні, я вважаю, що це шлях до диктатури. А коли сьогодні спеціально міняють закон, щоб дати додаткові повноваження Генпрокурору, це демократія? Ні! Це шлях до диктатури, яку будує Президент Порошенко! Тому фракція Радикальної партії за це голосувати не буде. Подивіться, люди добрі, скільки нагнали депутатів навіть тих, які ніколи не ходять до парламенту. Хлопці, ви, коли будете кнопку "за" натискати, ви пам'ятайте, що "колокол дзвонить по вас". Що коли оті повноваження, за які ви голосуєте, завтра вас, на їхній підставі, посадять, потім не питайте, чому ви за них не голосували. Ми – не голосуємо!

Шановні колеги! Я пропоную всім вам сьогодні трошки відійти від політики і перейти до конструктиву. Давайте пригадаємо, коли Юрію Віталійовичу ми надавали право стати Генеральним прокурором. Дійсно, були баталії, були обіцянки, були зімни законодавства. Але коли Юрій Віталійович Луценко прийшов до нас на фракцію і я думаю, що він ходив до всіх на фракцію, і обіцяв нам довести до кінця справи Майдану, посадити високопосадовців Януковича, посадити всю його банду, всю його команду. Ми йому повірили. Ми, фракція "Народного фронту", підтримали кандидатуру Юрія Віталійовича Луценка. Сьогодні є деякі юридичні неузгодженості, деякі нюанси, які треба внести в законодавство для того, щоб дозволити Юрію Віталійовичу Луценку як Генеральному прокурору, всій Генеральній прокуратурі продовжити слідство і надати повноваження зробити так, щоб ці люди сиділи. Так, дійсно, сьогодні в цьому законопроекті є багато нюансів над якими ми як юристи повинні працювати. Саме тому фракцією "Народний фронт" було ухвалено рішення на засіданні фракції про те, що ми підтримаємо цей законопроект виключно в першому читанні і будемо до другого читання, так як у нас зараз є два тижні якраз не пленарні, будемо доопрацьовувати, щоб цей законопроект не містив тих нюансів, на які сьогодні наголошує багато моїх колег. Я вдячний Юрію Віталійовичу за те, що протягом декількох тижнів було організовано, дійсно, професійно обговорення цього законодавчого, законодавчої ініціативи Генеральної прокуратури і ми узгодили майже всі неточності. Але, на жаль, на сьогодні лишаються нюанси, лишаються нюанси з продовженням досудового слідства, лишаються нюанси з виведенням, ознайомленням з матеріалами справи за межі досудового розслідування, лишається Угода з організованими злочинними групами. Але всі ці нюанси, я думаю, ми зможемо узгодити до другого читання. Тому, шановні колеги, я пропоную сьогодні підтримати цей законопроект у першому читанні і далі працювати в юридичному колі. Дякую. шановні колеги, обговорення завершене. Я прошу народних депутатів зайти в зал і зайняти робочі місця, і приготуватися до голосування. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал прошу голів фракцій запросити депутатів в зал для прийняття рішення. Отже, колеги, готові до прийняття рішення? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) (№ 5610) за пропозицією комітету за основу, Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо 5610 за основу, прошу голосувати, колеги, прошу підтримати.

За-273 Рішення прийняте. Шановні колеги! дякую за професійну роботу Генеральному прокурору. Нема необхідності голосувати скорочену процедуру до другого читання, бо в нас два тижні і за два тижні… Кажу, нема необхідності, за два тижні це якраз той період, який передбачений для підготовки. Дякую, Юрій Віталійович, дякую за участь у засіданні Верховної Ради України. Переходимо до наступного проекту Закону на якому наполягала голова Комітету з питань податкової та митної політики на Погоджувальній раді як невідкладний – це є проект Закону про внесення змін до оподаткування спадщини) – це друге читання, 0940. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну, будь ласка. Ніна

Шановний головуючий, шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься порівняльна таблиця до законопроекту 0940. нагадаю, що основна суть законопроекту пов'язана була з оподаткуванням спадщини. Що саме пропонувалося до другого читання? Це віднесення з метою оподаткування до членів сім'ї спадкодавця другого ступеню споріднення, рідних, братів та сестер, бабусь та дідів як з боку матері так і з боку батька та онуків. Оподаткування спадщини отриманої родичами другого ступеню споріднення так само як і отриманої першим ступенем споріднення за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Скасування обов'язкового проведення оцінки об'єктів спадщини для цілей їх оподаткування у разі спадкування їх членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеню споріднення, уточнення порядку оподаткування подарунків. При підготовці до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 0940 від суб'єктів законодавчої ініціативи надійшло 11 поправок, з яких 9 враховано в цілому та враховано по суті, дві поправки – 5-а і 6-а – відхилено у зв'язку з тим, що вони, по суті, суперечать врахованим поправкам. Додатково до попередньо розданої таблиці було прийнято дві поправки, і вони були розглянуті на комітеті і прийняті комітетом – це поправка 9 та 10. Поправка 9 передбачає уточнення редакції пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ кодексу щодо особливостей справляння податків і зборів для платників податків, які станом на 14 квітня мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, і поправка 10, яка передбачає внесення змін до абзацу третього пункту 1 розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України 1797 яка виправляє ті технічні неузгодження щодо набрання чинності деяких пунктів цього закону. У зв'язку із внесенням цих двох додаткових поправок до законопроекту є необхідність уточнити назву цього законопроекту. Шановні колеги, ми провели додаткові консультації, і для узгодження цього законопроекту пропонуємо для стенограми дещо уточнити текст пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту, а саме цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року. Пропоную законопроект (реєстраційний номер 0940) з урахуванням цього прийняти у другому читанні як закон з урахуванням техніко-юридичних поправок. Готова відповідати по поправкам. Шановні колеги, ми можемо йти по поправкам. Я закінчила повністю доповідь щодо всіх поправок, які пропонувалися до другого читання. Прошу розглянути далі законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. і я прошу зараз представників від фракцій, щоб сказали свої позиції з того приводу. Так, від БПП – Вінник. Хто? Курячий, так? Будь ласка, всі фракції отримають позицію. Будь ласка, Курячий. Дайте, включіть мікрофон. Шановні колеги, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде обов'язково підтримувати цей законопроект. Ми розуміємо позицію наших колег, які зараз стоять біля трибуни. Вони, багато з них, хто, деякі колеги хочуть уникнути відповідальності від розкрадання нафти і участь у злочинних схемах Курченка, не буде цього. Цей законопроект має прогресивну норму, в ньому міститься категорична заборона перевезення алкоголю та тютюну на окуповану територію і навпаки – на територію, підконтрольну Україну. Хто буде це виконувати і хто буде це контролювати? Дійсно сьогодні на перехідний період – Податкова міліція. Ми маємо забезпечити безперервність роботи центральних органів влади. Ми створимо нову службу фінансових розслідувань, але для цього необхідно дещо трохи часу. Не може створюватися правовий вакуум в Україні, в державі, яка захищає свої кордони. Голосуємо за Україну! Голосуємо за порядок в державі, Дякую. Хто ще має бажання виступити, колеги, від фракцій? Ні, ні, від фракцій, маю на увазі. "Самопоміч", Журжій, будь ласка,

На Майдані був "Беркут", який вбивав людей. В країні зараз є податкова міліція, яка вбиває бізнес. Ми не маємо права повернутися цьому органу, в нього ліквідовані повноваження. Ми вимагаємо поставити на поправку 9-у, 10-у – правки Южаніної стосовно відновлення діяльності Податкової міліції і провалити їх. Цей... На підтвердження. Цей закон не має... відношення до Закону про спадщину. Всі, хто вважають, що це може бути прийнятно, вийдіть до людей, які зараз мітингують перед Верховною Радою. Пан Курячий, пані Южаніна, і поясніть їм, що ви робите і навіщо ви знищуєте український бізнес. На сьогоднішній день податкова міліція є повністю збиткова! Вона єдине обслуговує політичні проекти і наповнює їхні бюджети. Вилучено в минулому році було податковою міліцією 200 мільйонів гривень готівки. Відповідно до офіційної статистики в бюджет надійшло 780 тисяч. Питання: а де 200 мільйонів, в чиїх… ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому правки 9, 10-а мають бути поставлені на підтвердження, і провалені – не підтримуватись. Податкову міліцію геть!

раз "Блок Петра Порошенка", Южаніна вносять в абсолютно нормальні закони свої поправки, які перекреслюють всю боротьбу з корупцією, які перекреслюють всю, по суті, боротьбу за свободу підприємництва навпаки, вводять абсолютно корупційні норми, які не мають права на життя. Саме тому наша фракція наполягає на тому, щоб поправка номер 9 і номер 10 були поставлені на підтвердження, і щоб Южаніна, яка є сьогодні, по суті, провайдером, знаєте, менеджером всіх корупційних оборудок Порошенка, щоб вона нарешті залишила посаду керівника податкового комітету, тому що вона псує

Олег Ляшко, Радикальна партія. Щойно наші колеги підтримали диктаторський закон, який дає драконівські повноваження прокуратурі, прокуратурі, яка буде переслідувати в тому числі і малий бізнес. І тепер ви розказуєте, як ви захищаєте цей бізнес. Фарисеї насправді, тому що прокуратурі даєте повноваження, щоб прокуратура була політичним інструментом в руках Президента Порошенка, а після цього розказуєте, який Порошенко поганий. А ви для чого його підтримуєте? Ви для чого Порошенку даєте диктаторські повноваження? Ви для чого робите сильнішу прокуратуру, якою керує Порошенко? Тому наша фракція не голосувала за "драконівські" зміни по прокуратурі, ми підтримуємо зміни по податковому законодавству, які спрощують процедуру ведення бізнесу в нашій рідній країні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, увага! Зараз були названі прізвища, зараз будуть репліки. Увага, колеги! Я тільки, знаєте, я хочу трошки ситуацію… Я не розумію, в чому напруга є. Даний законопроект має рішення комітету. Ми будемо іти по поправках. І всі будуть поставлені на підтвердження поправки, які були дані. Я не розумію, в чому є ажіотаж. Я не розумію, в чому є напруга. Ми як і всі інші законопроекти будемо йти по Регламенту, і зал буде визначатися. Я, до речі, не розумію, чому не була надана трибуна для голови комітету. Це, мені здається, погана практика і незрозуміла практика. Я прошу, зараз були названі прізвища Курячий, Южаніна, одна хвилина – Курячий, репліка, одна хвилина – Южаніна, репліка. Шановні колеги! Я прошу зараз сконцентруватися над правкою номер 9, яка щойно тут обговорювалась. Відкрийте очі! Не демонструйте свої двойні стандарти і двуликість. Правка номер 9 забороняє контрабанду тютюну, алкоголю в Україну. Ви проти неї хочете голосувати? Ви хочете блокувати задля …… для того, щоб країна впала в руїну? Друзі! Не можна сьогодні зводити рахунки з Податковою міліцією, як це робить пан Журжій. (Шум у залі) Колеги, всім відомо, що він був причетний до розкрадання схем Курченка – курченської нафти. І саме тому, користуючись тим, що в цій залі щойно був Генеральний прокурор України, він має сказати і дати чітку правову оцінку діям пана Журжія. Колеги, сьогодні країна потребує порядку. А те, що Журжій блокує трибуну, це він себе таким чином захищає. Ганьба! Колеги, я ще раз хочу наголосити, я дав можливість виступити від фракцій, зараз я даю репліки кого було згадано, потім ми перейдемо до правок, не робіть в залі якийсь неймовірний балаган, ми будемо іти чітко по Регламенту, по всіх правках. Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, тільки що виступаючі звинуватили мене у відновленні податкової міліції, розуміючи прекрасно, що голосуючи законопроект 5368 ми не ліквідовували ми виправляємо технічну помилку, яка допущена нумерологами. Ви мені говорите: "Давайте скористаємося цією технічною помилкою і таким чином нехай наша податкова міліція міліція буде ліквідованою з 1 січня". Послухайте, будь ласка, Комітет з питань правоохоронної діяльності, нехай вони пояснять, наші колеги, відання цього комітету відноситься якраз ліквідація органів правоохоронних. Хай вони пояснять, чи можемо ми ліквідувати без права такий орган, який мав слідчі підрозділи, як податкову міліцію, саме для того, щоб відбулась можливість передачі всіх справ і якраз на виконання всіх діючого…

Дякую за можливість. Я прийшов сюди як міністр, якого ви призначили на цю відповідальну посаду для того, щоб донести свою позицію стосовно відновлення податкової міліції. Я вважаю, що податкова міліція – це репресивний орган, який тиснув на бізнес, при цьому не зменшуючи рівень фінансової злочинності. І це спадщина, яка має залишитись в минулому. Відновлення повноважень податкової міліції призведе до затягування процесу створення нової служби фінансових розслідувань, це очевидно, а це передбачено указами Президента, Коаліційною угодою, яку ви підписали, і ви на цій базі створили уряд, а також нашими міжнародними зобов'язаннями і програмою уряду. Я не розумію навіщо, навіть говорити, зараз ми, ви йдете на порушення Регламенту дві норми. Перше. Це Регламент Верховної Ради. І друге. Це 10 правка також протирічить Податковому кодексу, зміна якого може відбуватись тільки шляхом внесення до самого кодексу. До чого такий поспіх? В чиїх інтересах ви дієте? Я впевнений, ви дієте в інтересах економіки. Ви є парламентом розвитку, ви є парламентом змін, не створюйте ситуативну коаліцію консервації минулого. Дякую за підтримку. Колеги, всі фракції висловились, 1 хвилина Журжій репліка, репліка не передається. Репілка не передається. Репліка не передається. позицію пояснить пан Чумак після мене. А я хочу коротко сказати. Колеги, ця зала проголосувала в минулому році ліквідацію Податкової міліції з 1 січня 2017 року. Закон суворий, але він закон і цей зал має його виконувати. Немає жодної підстави відновлювати повноваження. Закон, який зараз намагаються розглянути. Перше. Норми щодо Податкової міліції в ньому не було під час першого читання. Друге. До другого читання він був підготовлений ще навесні минулого року. І потім в порушення всіх процедур Регламенту туди внесли зміни про Податкову міліцію і про діяльність на окупованих територіях, щоб отримати підтримку "Опозиційного блоку". Чи цього чекають від вас люди, на крові яких ви прийшли з Майдану сюди? Я думаю, ні, друзі. Тому ще раз. Не маємо права відновлювати Податкову міліцію. А люди, які говорять про кримінальне переслідування і особисті інтереси, будь ласка, вносьте сюди постанови про зняття депутатської недоторканності і тоді будемо… (Оплески) Отже, колеги, ми обмінялися думками, я думаю, напруга спала. Переходимо до поправок, колеги. Прізвище не було згадане, прізвище не було згадане. Ми переходим до поправок і я. Перша правка – 5-а, яка була відхилена. Це є Сергій Міщенко. Будь ласка, Сергій Міщенко, одна хвилина. Шановні колеги! Шановні громадяни України! Я хочу пояснити, що зараз відбувається. Якщо не було б маніпуляцій, фальсифікацій, порушення Регламенту, отого що зараз біля трибуни – не було б. Тому що взяли мій закон, який сто відсотків підтримує цей парламент, і в тіло цього закону засунули ложку дьогтю, даже не ложку, а бочку дьогтю. І тому оці люди, які блокують, правильно все роблять тому що на підтвердження треба ставити ті поправки, тому що вони ніякого відношення до Закону про спадщину не мають. І тому не робіть цього цирку, не можна використовувати гарні закони для якихсь своїх забаганок. І тому я не буду підтверджувати свою правку, але я хочу, щоб всі зрозуміли, за рахунок людей, які зараз можуть постраждати від неприйняття, цілий орган, який… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу прокоментувати. Голова комітету – Ніна Петрівна. Шановні колеги! Цей законопроект до другого читання готувався в комітеті, він не є вашою власністю – це по-перше. По-друге, ті норми, які внесені, вони виправляють технічну помилку, ніяких забаганок, ніякої шкоди для держави, для суспільства, для бізнесу вони не несуть. Будь ласка, спохватіться, це технічні поправки. Якби ви були справді налаштовані на створення нового органу Служби фінансових розслідувань, нам треба всім разом працювати, бо це новий орган, який замінить три структури. Де Комітет з питань правоохоронної діяльності, де їхня думка? Вони скажіть, колеги, ви ж самі мені говорили, що не можна цього робити. Чому ви зараз мовчите? Чому ви не підтверджуєте того, що не може бути ліквідований орган технічною помилкою? Тому я вас прошу підтримати у другому читанні та в цілому, це рішення комітету, яке прийняло дане рішення та в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Ви завершили, так? Ви наполягаєте на голосуванні? Ви наполягаєте на голосуванні, Сергій. Ні, не наполягаєте. Добре. До речі, колеги, тут всього дві поправки і тому я прошу запросити депутатів в зал, зараз будемо переходити до прийняття рішення. 6 поправка, Кулініч. Чи наполягає? Ні. Так, було озвучено 9 поправку на підтвердження, будь ласка. Будь ласка, Голубу одну хвилину. І прошу заходити в зал, приготуватися до прийняття рішення. 11:22:53 ГОЛУБ В.В. Дякую. Шановні колеги, я під стенограму прошу поставити 9 поправку на підтвердження. І хотів би, щоб ми трохи тут збавили "політичні градуси" і сказати два моменти. Я не буду казати про суть цієї правки, бо вже багато, насправді, тут обговорювалося. Два моменти, зазначена правка була внесена в порушення статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" і момент другий, ми щойно чули виступ міністра фінансів України. Я зараз звертаюся до своїх колег, які входять в коаліцію, ми голосували за цей уряд, значить ми довіряємо цьому уряду, значить ми повинні виконувати ті програмові засади, про які доносить нам уряд і, зокрема, щойно про це сказав міністр фінансів. Щиро дякую за увагу. Прокоментуйте, будь ласка, Ніна Петрівна. Ніна Петрівна, прокоментуйте. Яку поправку? ГОЛОВУЮЧИЙ. 9 поправку просять на підтвердження поставити. ЮЖАНІНА Н.П. Будь ласка, давайте підтверджувати. Ми прийняли на комітеті рішення її підтримати. Ніякі зміни про оподаткування, нові зміни про оподаткування підприємницької діяльності на окупованій і на лінії зіткнення не йде мова. Ми уточнили якраз, я не розумію міністра фінансів: в попередній редакції пункту 38 передбачається значні повернення з бюджету сум переплачених податків. Ми врегульовуємо зараз цю норму, де ж відповідальність міністра фінансів? Коштів немає, на місця вони не виділили трансфери цін для повернення коштів. І він говорить про те, що не треба підтримувати ці поправки? Я прошу підтримати дев'яту поправку, тому що без неї бюджети місцеві будуть повертати кошти платникам, які виграють суди, не треба перекручувати зміст цих норм. Дякую. Отже, я ставлю на підтвердження дев'яту поправку, хочу наголосити, що комітет… (Шум у залі) Я дам голові комітету виступити, зараз йде оголошення поправки і голосування за поправки. Я прошу людей біля трибуни заспокоїтись! От видихнути кілька разів і заспокоїтись, добре? Дякую вам. Отже, колеги, я ставлю зараз пропозицію поставити на підтвердження дев'яту поправку, комітет закликає народних депутатів підтримати поправку дев'ять законопроекту. І, я прошу, хто підтримує поправку номер дев'ять, хто підтримує комітет і його пропозицію… прошу проголосувати. Дев'ята поправка, пропозиція комітету підтримати, проголосувати. (Шум у залі) Прошу голосувати.

– за. Рішення не прийняте. Далі піднімав руку Вінник, по якій поправці? Іван Вінник? Іван Вінник мікрофон. Ви знаєте, я хотів би звернутися до представника "Самопомочі", який зараз стоїть на трибуні і хотів би пояснити чому він так активно адвокатує скасування повноважень органів досудового розслідування, які зараз здійснює провадження у злочинах пов'язаних з ухиленням від сплати податків. Справа в тім, що він свого часу працював Group" і відправляв на конверт-центри Курченка гроші. І зараз по цьому факту ведеться провадження. Саме тому він пропонує скасувати повноваження досудового слідства для податкової міліції сьогодні. я хотів би пояснити суть. Знаєте, якщо ми зараз скасуємо повноваження досудового слідства для податкової міліції, це зовсім не значить, що провадження не буде розслідуватися. Просто прокуратура встановить другий

Ще є. Прошу, мікрофон кому? Березюк, хвилина.10 правка. Будь ласка, хвилину Березюк. Прошу передати слово Андрію Журжію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 11:28:03 ЖУРЖІЙ А.В. Колеги, ми ставимо і наполягаємо поставити 10-у правку, яка має на меті відновлення повноважень податкової міліції, яка їх втратила з 1 січня 2017 року. Щодо того, що буде якийсь колапс – жодного колапсу не буде. Більшість статей податкової міліції підслідні СБУ, прокуратурі і поліції. Ці органи можуть спокійно розслідувати ці справи. А враховуючи ефективність діяльності податкової міліції, то взагалі нічого не відбудеться, тому що їх ефективність дорівнює нулю. Я ще раз наголошую: орган, який формує політику – Міністерство фінансів – виступає проти відновлення повноважень податкової міліції. Будь ласка, коаліція, ви сформували уряд, підтримайте власний уряд і не відновлюйте корумпованих органів. Стосовно переслідування конкретних депутатів, ще раз наголошую: вносьте подання, якщо у вас є справи, і перестаньте піаритись, злодії ви! Колеги, 10 поправка на підтвердження. Я відразу ще хочу спитати: в нас ще будуть ще якісь поправки, бо я бачу ліс рук. Ні, так? Це остання поправка, після того ми будемо переходити до прийняття рішення. Це остання поправка, яка буде ставитися на голосування. Прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Після цієї поправки ми будемо переходити до прийняття рішення.

Щодо 10 поправці, я вкотре вас прошу, якщо потрібно – давайте дамо слово голові Комітету з питань правоохоронної діяльності. Ми не можемо ліквідувати стихійно податковий орган. Це має бути спеціальна процедура, яка передбачає передбачає передачу всіх справ і всієї роботи з одного органу до іншого. Тим більше, ми ліквідуємо і по боротьбі з економічними злочинами і СБУ, і Національної поліції. Де наша відповідальність? Будь ласка, підтримайте 10 поправку. Я надам слово голові комітету, але після голосування за цю поправку. Отже, колеги, ставлю на голосування на підтвердження 10 поправку. Голова комітету закликає її підтримати, 10 поправку, бо це і є, власне, поправка народного депутата Южаніної Ніни Петрівни. Ставлю на підтвердження 10 поправку, яку комітет закликає підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 10 правку, прошу проголосувати.

За-194 Рішення не прийнято. Одна хвилина, Андрій Кожем'якін. Шановні родини співробітників Податкової міліції, я хочу вибачитися перед вами за недолугих і хитро зроблених політиків, які вночі роблять такі зміни, не радяться з комітетом профільним, коли вони предмет відання намагаються обійти і отак і нас відбувається – ліквідовується правоохоронний орган вночі, ліквідовується оперативно-розшукова діяльність у поліції і створюються слідчі органи самі для себе у Міністерстві юстиції. Чудово. Це перше. А друге, я хочу відповісти одному дуже яскравому, в лапках, керівнику фракції, що тільки що на табло ми чітко зрозуміли і побачили, хто є в коаліції справжній, хто знімає податки, хоче зняти податки з тих, хто торгує на крові. Ви всі це бачили дуже добре. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, обговорення даного законопроекту завершене. Одинадцяту… На підтвердження чи… 11 правка. Колеги, ще останній є, Сергій Міщенко, 11 правку, це його правка. Отже, хто підтримує 11 правку, Міщенка… Будь ласка, одну хвилину Сергій Міщенко. 11 правка. Шановні колеги, шановні громадяни України, правда є і за неї треба боротися. От зараз, тепер чистий закон про те, що ліквідує для другої черги, для онуків, оподаткування і оцінки спадщини. Оце те, що називається "законотворча діяльність". Я хочу всім нагадати, що два роки тому, в кінці парламенту минулого, був прийнятий мій основний закон для першої черги. І тепер люди своєму сину, своїй дочці десятки тисяч гривень не платять для того, щоб оформити ту хату. І я вдячний сьогодні міністру юстиції Петренку, який запроваджує другу частину цього мого, основного закону, де в Сумській і в Київській області запроваджені

Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Обговорення завершене. Прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. на… (Шум у залі) Ще хвилина, Ніна Петрівна. Будь ласка. Южаніна Ніна Петрівна, хвилина. І переходимо до голосування. Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Будь ласка. Шановні колеги! В такі відповідальні хвилини треба забути про весь популізм. Нікому не хочеться відновлювати репресивний орган такий, як Податкову міліцію. Але якщо ми зараз цього не зробимо, це буде чергова помилку, яку допустить цей парламент. Я прошу поставити на голосування у другому читанні і в цілому законопроект в редакції комітету. (Шум у залі) Комітету! (Шум у залі) Саме комітету! На цьому просто наполягаю. Дякую. Колеги, я поставлю так, як передбачено Регламентом, після обговорення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) (0940) в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. (Шум у залі) Колеги, ми пройшли обговорення. Які правки були підтримані, були підтримані, які не були – ті не були. В другому читанні та в цілому прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Це є зобов'язання Верховної Ради, яке ми повинні виконати. Це проект Постанови про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (5571). Колеги, тут передбачена окрема процедура розгляду даного законопроекту. колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-168 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань запобігання і протидії корупції Соболєва Єгора Вікторовича. Шановні колеги, я думаю, що це рішення, яке може нас об'єднати. За законодавством Антикорупційне бюро має щороку проходити зовнішній аудит. Парламент, Президент і уряд мають призначити по одному аудитору. Ці аудитори мають мати досвід у такій діяльності, зокрема роботи в міжнародних організаціях, судах, прокуратурі і інших правоохоронних органах. Наш комітет оголосив конкурс на обрання кандидатури аудитора для Верховної Ради. Отримали двох дуже сильних кандидатів. Європейський Союз номінував Джованні Кесслера, це керівник групи ОЛАФ, яка зараз веде розслідування проти Марін Ле Пен. Ви чули, я думаю, цю історію. Уряд Сполучених Штатів номінував Роберта Сторча. Роберт Сторч є заступником генерального інспектора Сполучених Штатів. Власне кажучи, це людина, яка проводить аудит ФБР, ФБР, Інтерполу, інших інституцій, які підконтрольні Мін'юсту Роберт має досвід роботи в Україні, дуже добре орієнтується у нашій ситуації і має гігантській унікальний досвід зовнішнього аудиту правоохоронних органів Наш комітет одноголосно підтримав його кандидатуру і просить весь парламент зробити те саме.

Будь ласка, Гринів Ігор Олегович. Гринів Ігор Олексійович. Будь ласка, пане Ігор. Шановний пане Голово, я хотів би запропонувати від імені фракції партії "Блок Петра Порошенка" та політичної партії "Народний фронт" кандидатуру Найджела Брауна до складу комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективної діяльності Національного антикорупційного бюро України. Запропонована кандидатура відповідає всім вимогам визначених абзацом другим шостої статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". Найджел Браун має значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах закордоном та в міжнародних організаціях, володіє необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки, а також має бездоганну ділову репутацію. Просимо врахувати пропозицію двох фракції і для рейтингового голосування включити також кандидатуру Найджела Брауна.

і голосувати за цей законопроект, за цю кандидатуру. Також хочу сказати, що тільки що відбулася справедливість і ми показали справжню демократію в парламенті. увагу на те, що головним питанням сьогоднішнього дня, це є Закон про окуповані території. І без вирішення цього питання все інше, що ми робимо, це маленькі кроки тільки. Тому ми вимагаємо поставити на голосування Закон про окуповані території.

Виходить наш колега, голова комітету, і каже: ми пропонуємо затвердити пана Роберта Сторча, якого нам рекомендував Уряд Пана Кесслера нам рекомендував Євросоюз. Шановні колеги народні депутати, а чи не вважаєте ви це приниженням, коли ми розглядаємо тих, кого нам рекомендують. У мене питання до пана Сторча. Коли його затверджували заступником генерального директора у Сполучених Штатах, коли генерального інспектора затверджував Сенат, чи рекомендувала яка-небудь закордонна держава ваше затвердження у Сполучених Штатах чи вашого начальника? У що ви перетворюєте парламент? Ви виходите і розказуєте нам, ті рекомендували… Подивіться, який папір нам роздали. Пана Сторча нам рекомендує Посольство Сполучених Штатах. У мене питання: а Верховна Рада України – це філіал Посольства Сполучених Штатах? Колись тут була більшість Партії регіонів, перетворили Верховну Раду України у філіал російського посольства. Тепер хочете перетворити у філіал американського посольства. Ви – народні депутати України, вас вибрали українці. Ви повинні виконувати не те, що вам рекомендує один закордонний уряд чи інший, ви повинні робити те, чого від вас вимагають українці. Треба поважати рідну державу. Припиніть принижувати Україну, велику європейську країну. Припиніть принижувати українців, коли вам будь-які посольства… Завтра вам посольство Марса буде рекомендувати. Я вам рекомендую всім полетіти на Марс і садити там яблуні.

український народе! Дійсно, чимало українців, які гідні для того, щоб зайняти ці посади. Да, дуже багато, які знаходяться у нас в парламенті і інших державних установах, це люди, які аферисти, люди, які недостойні, але й багато саме українців є, які готові зайняти ці посади, готові працювати на благо української нації. Тому ми маємо прагнути до того, щоб такі посади займали українці. Дякую. Шановні… Від "Народного фронту" Леонід Ємець. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, я як депутат-мажоритарник, який представляє майже трьохсоттисячний округ можу вам чітко сказати чого вимагають від нас українці. Українці хочуть, щоб корупціонери сиділи в тюрмах. Українці хочуть, щоб державні чиновники працювали на принципах верховенства права і справедливості. Українці хочуть чесного суду і українцям глибоко все рівно яким чином ми дамо їм цей результат. Тому, я думаю, що ми маємо подякувати тим шановним представникам інших країн, які готові свій час покласти на те, щоб зробити нашу Україну вільною від корупції. І ми разом з українським народом впевнені, що до них ця корупція не добереться жодним чином. Тому, я вважаю, що це є правильне рішення. І зараз ми Верховною Радою маємо дати Дякую. Перше. Колеги з "Блоку Петра Порошенка", розкажіть мені як можна вносити прізвище іншої людини в проект постанови, який підготовлений і винесений на розгляд парламенту? Друге. До Олега Ляшка, до всіх інших людей, які переживають, що це має бути українець. Я розумію ваші переживання, але треба прочитати закон. "Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування прокуратури, судах за кордоном чи в міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки аудиту, а також мають бездоганну ділову репутацію". У нас просто немає таких людей в Україні, а міжнародний аудит не проводився. Тим більше, якщо ми говоримо про правоохоронний орган. Кому ви готові довірити аудит НАБУ, з українських експертів, скажіть мені хоча би одне прізвище. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я нагадую, коли згадане прізвище, надається репліка, щоб ми просто не зайшли в надто довгу дискусію. Одна хвилина, репліка. Ляшко О.В. Олег Ляшко. Я не маю нічого проти запропонованого кандидата. Але я категорично виступаю проти запровадження зовнішнього управління нашою країною це приниження нашої держави. З нами ніхто не буде говорити, нас ніхто не буде в світі поважати, якщо ми не поважатимемо самі себе. Коли ми говоримо, що в нас 45-мільйонна нація і в нас немає 45 мільйонів українців, яким ми можемо доручити свою долю. У нас були яреськи, абромавічуси і інші достойні люди. Де вони? Де результати їхньої роботи? Вони приїхали і поїхали, а нам жити в рідній країні. Якщо ви берете на себе право зовнішнього управління Україною, я вважаю, що це принижує кожного українця від козаччини, від князів, від гетьманів. Ви не маєте права принижувати українців, запроваджуючи зовнішнє управління нашою великою державою і великою нацією. Отже, колеги, в ході обговорення є дві кандидатури. Роберт Сторч, який запропонував комітет, колеги. І друга кандидатура, запропонована фракціями. Я хочу вам наголосити зараз. Колеги, увага! Я мав зранку розмову з двома головами фракцій, де було чутко вказано, що пропонує Верховна Рада України. І якщо навіть в інших законопроектах є "за рекомендацією комітету", тут немає цього розділу "Пропонує Верховна рада України". І тому кожен може запропонувати кандидатуру, а Верховна Рада з того приводу буде визначатись. Зранку, коли прийшли до мене двоє голови фракцій, я провів з юристами консультації і вони мені чітко пояснили: може бути названа будь-яка кандидатура. Більш того, як повідомили, зараз в залі є присутній Найджел Браун і, згідно процедури обговорення, маємо надати йому слово, дати питання і ми зможемо надати більше інформації з цього приводу. І я надаю зараз слово для виступу 5 хвилин Найджелу Брауну, я прошу включити мікрофон. Колеги, у всіх є переклад через навушники і ви можете через навушники чути переклад під час виступу. Отже, прошу 5 хвилин на виступ, будь ласка. Дякую за можливість

економіку і міжнародні, і внутрішні просто знищуються. І це, коли хабарництво, тому треба боротися з корупцією на міжнародному і внутрішньому рівні, тому що це проблема всеохопна. Я дуже чітко хочу сказати зараз, я не політик,

кар'єру відшукуючи правду для інших. І більшість моєї кар'єри пройшла працюючи на замовлення приватного сектору, і я можу звітувати своєю роботою. я вважаю, що ця мета, закону вимагають доказів, щоби вони могли бути перевірені у суді. Дуже важливо наголосити, що перед тим, як кожен прокурор може розглянути

Коли є… після розгляду необхідних фактів буде винайдена можливість переслідування, тільки тоді воно має бути розпочате. І треба, щоб були стандарти фактів, стандарти їх збору, стандарти пред'явлення свідчень, і ці стандарти повинні бути високими. Я не маю сумнівів, що ваше відомство буде слідувати цим стандартам. Зараз ви можете ліквідувати хабарництво і

Давайте підтвердимо, що всі свідчення зібрані слідчими, що вони зібрані за належними стандартами, з дотриманням норм, правильно, професійно. І нехай

Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Найджел, вітаю вас в українському парламенті, сподіваюся, що вам тут сподобається. В мене до вас просте запитання, оскільки ми тільки познайомилися, хто вас запросив сюди? Хто вас номінував як кандидата від парламенту, конкретно від фракції "Блоку Петра Тимошенка" (Сміх у залі) І хто вас сюди позвав? Дякую вам за щиру відповідь.

Дуже просто, я не знаю, хто номінував мене, яка людина. нещодавно я дізнався, що в Великій Британії був запропонований законопроект було створено новий антикорупційний орган нагляду. Мене запросили, номінували як члена цього органу і там була... відбулося обговорення протидії міжнародній корупції, Я багато працював над цим і, може, тому моє ім'я було на слуху як досвідченої людини. Мене ніхто... Я просто приїхав в Я просто приїхав в аеропорт і в готель і мене запросили сюди. ГОЛОВУЮЧИЙ. Культуру поведінки майте, колеги, в парламенті. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович передає Крульку. Будь ласка, Іван Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я би хотів, щоб дуже уважно зараз те, що я скажу, послухав пан Браун, який представляв свою кандидатуру. Попередній розгляд усіх питань, які виносяться в парламент, відповідно до Регламенту Верховної Ради здійснюють профільні комітети. Відповідно до статті 26 Закону "Про Національне антикорупційне бюро" саме Комітет з питань запобігання корупції здійснює контроль над діяльністю НАБУ. Це є вимогою Закону "Про Національне антикорупційне бюро" і вимоги Регламенту Верховної Ради України. Можливо, нам не треба комітети тоді взагалі в цьому парламенті, якщо в нас вносять будь-кого? І тому в мене зараз питання до пана Брауна. Пане Браун, враховуючи те, що вашу кандидатуру внесли з порушенням Регламенту Верховної Ради, з порушенням Закону "Про Національне антикорупційне бюро України ", враховуючи те, що ви йдете на серйозну посаду: бути аудитором органу, який має боротися з корупцією, - я хочу вам запропонувати, може, ви прямо зараз, публічно знімете свою кандидатуру – і не будете вносити смуту в цю сесійну залу? Дякую. Пане Іване! Я ще раз закликаю колег до елементарної поваги у взаємовідносинах між собою. Це, справді, це просто є хамство. Я наголошую вам, з самого початку наголошував: зранку, коли до мене прийшли голови двох фракцій, я запросив юристів, які чітко пояснили, що в залі може бути внесена кандидатура, що Верховна Рада приймає рішення. І ви не вносьте питання просто тих політичних дискусій на рівень нашого гостя, який прийшов і сьогодні тут відповідає на питання, представляє.

Пане спікере, шановні колеги по парламенту, які ініціюють такий розгляд рішення, це нечувана ганьба і ідіотизм. Був проведений конкурс, відкритий конкурс. Було прийнято рішення комітету, за яке голосували представники всіх фракцій, включно з "Блоком Петра Порошенка". Були роздані документи, кандидатура була винесена на голосування в зал. Я два місяці просив Андрія Парубія повідомити мені про дату розгляду цього рішення, щоби запросити заступника Генерального інспектора високого посадовця, номінованого зараз новим Президентом Трампом на ще більш високу посаду. Що ви зараз робите тут? БПП, в мене є сусід по дачі. Дуже хороший хлопець. Давайте ми зараз внесемо його кандидатуру і теж будемо розглядати! У мене величезне прохання до пана Найджела Брауна, якого я бачу вперше. Вас тягнуть в величезну оборутку. Ті люди, які вас запросили і поселили в готелі, роблять вас об'єктом маніпуляцій і ганьби для всього парламенту. Не погоджуйтесь на це. Це було не запитання, а виступ. Лещенко Сергій Анатолійович Я є так само членом антикорупційного комітету, і наш комітет розглядав лише одну кандидатуру – пана Сторча. У мене питання до іншого кандидата, який виник як з ящику Пандори в нашому сесійному залі. Пане Браун, назвіть прізвища конкретних українських політиків, з якими ви контактували, з якими ви бачилися в Києві або за кордоном. За прізвищами ви їх знаєте і назвіть, будь ласка, вголос на всю країну. Бо ви будете аудитором головного антикорупційного органу в державі, яка захлинається в корупції вже 25 років, яка розграбована вщент, і де люди, які її розграбували, сидять в цьому сесійному залі. А друге запитання. Чи не відчуваєте ви конфлікту інтересів? Бо ваша біографія – це суцільна бізнес-практика: ви працювали за наймом в бізнес-консалтингу, у вас були бізнес-клієнти, які платили вам гроші. Чи зможете бути неупередженим аудитором антикорупційного органу, якщо ваша практика перед цим була пов'язана з бізнес… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги… (Шум у залі) Ні, нема іншого механізму. Зараз хвилина ще на відповідь Найджела Брауна. Будь ласка, одну хвилину. Є необхідність?

Ви знаєте як я приїхав сюди, з цим немає проблем. Я можу вам надати повний матеріал аудиту з моменту першої комунікації до мого прильоту і поселення в готелі включно. сам заплатив за готель, я сам заплатив за все, мені ніхто не платив.

Остання річ, яку я хочу запропонувати. моєму житті я розслідував найбільші фінансові злочини в світі і майже в усіх випадках ті компанії, деякі з них більші за цілі країни, запрошували професійних аудиторів, вам потрібен незалежний розслідувач, який зможе провести неупереджене розслідування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Увага, зараз через 3 хвилини відбудеться голосування. Я прошу запросити депутатів в зал. Але в нас в ході обговорення ще не мали виступ "Воля народу" і "Батьківщина". Якщо можна, по хвилині. Юлія Володимирівна і Рибчинський, і Князевич. Три виступи і голосуємо, колеги. Я продовжую на 15 хвилин, прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, Юлія Володимирівна. я просто хотіла би, щоб всі, хто знаходяться зараз в залі, зрозуміли що відбувається. Це ж очевидні речі. Корупція в Україні на самому вищому рівні управління державою: Президент, Прем'єр-міністр, голова Національного банку, народні депутати, міністри Для того, щоб їх проконтролювати, треба незалежного абсолютно експерта. І такий незалежний експерт був запропонований – це Роберт Сторч. Але зараз є очевидним для всіх,

Я передусім хотів би сказати українському народу, що парламент наразі перетворюється фактично в ринок, в базар, це базарна абсолютно маса, на жаль. Мені дуже соромно, мені соромно перед американським колегою і я вибачаюся перед містером Брауном за те, що відбувається тут. Вибачте, будь ласка, містер Браун. Для мене містер Браун такий самий як містер Сторч, цен нова людина. Давайте послухаємо нову людину, яку ніколи в житті не звинувачували у корупції? Слухайте, ви піаритися на антикорупції все життя, 3 роки, кого ви спіймали? Прийшла людина, Отже, колеги заключне роз'яснення від голови комітету Князевича і переходимо до голосування. Одна хвилина, Князевич. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, я просив би хвилиночку дещо заспокоїтись, тому що є надзвичайно важлива проблема, яка носить системно законодавчий характер і яка потребує вирішення у законодавчій площині, очевидно, не зараз, але обов'язково на часі таке вирішення. Справа у тім, що сьогодні багато хто посилався на 26 статтю закону, відповідно до якої контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро від імені Верховної Ради здійснює комітет, до відання якого відноситься… Увага! Боротьба з корупцією і організованою злочинністю. Верховній Раді нашого скликання такого комітету не існує. Справа в тім, що такий комітет існував в Верховній Раді минулого скликання. І, коли цей закон писався, саме відповідно до повноважень того комітету на нього було покладено відповідний рівень повноважень по контролю за НАБУ. Оскільки зараз такі повноваження розділені між двома комітетами: Комітет з питань

будь ласка, 30 секунд. КНЯЗЕВИЧ Р.П. … і вирішення якої можливе тільки в сесійній залі з подальшими законодавчими змінами. Тому ми нічого не порушуємо і рухаємося чітко відповідно до Конституції і Регламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, отже, я поставлю спочатку на рейтингове голосування обидві кандидатури. Потім, яка з них набере більше голосів, ми поставимо на голосування. Я прошу приготуватись до голосування. І я спочатку ставлю на голосування кандидатуру запропоновану комітетом Роберта Сторча, який був рекомендований тут з трибуни головою комітету. Хто підтримує дану кандидатуру, прошу проголосувати.

76. Наступне. Я ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Найджела Брауна запропонованого двома фракціями "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", який сьогодні виступав перед нами. Хто підтримує дану кандидатуру Найджела Брауна, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. 205. Колеги, по результатах голосування, я думаю, що було б найбільш правильно повернути в комітет на доопрацювання постанову. Приймається, так? Які пропозиції ще є, колеги? Ставити… колеги, в нас є дві позиції. Одна: згідно процедури той, що виграв в рейтинговому голосуванні, я ставлю на голосування. Якщо воно не пройде, тоді я поставлю на повернення в комітет, на доопрацювання. Відповідно. Зрозуміла позиція? До результатів рейтингового голосування та відповідно до статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" ставлю на голосування питання про призначення Найджела Брауна членом Комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективної діяльності Національного антикорупційного бюро України. Прошу народних депутатів проголосувати. Прошу підтримати, колеги, прошу голосувати. Прошу голосувати.

в комітет на доопрацювання дану постанову. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати в комітет на доопрацювання. Прошу підтримати. Колеги, голосуєм. За-273 Рішення прийняте. Шановні колеги! Ми ще маємо 2 хвилини. До мене надійшла заява про перерву від двох фракцій, вони її заміняють виступом і я запрошую до виступу Олега Березюка, бо тут є в залі присутні діти і щоб вони не очікували, я надаю голові фракції виступ на заявку від двох фракцій. Вельмишановні пані і панове! Фракція "Самопоміч" протягом останніх трьох місяців підготувала, разом з багатьма з вами, Закон про окуповані території, закон, який сьогодні потрібен армії, закон, який потрібен СБУ, закон, який потрібен прикордонникам і сьогодні вимагають люди своєю блокадою торгівлі на крові цього закону. На превеликий жаль, вчора комітет не спромігся проголосувати за цей закон для того, щоб він сьогодні був в залі. Цей закон вчора, я хочу подякувати прикордонникам, СБУ, Генеральному штабу, Міністерству оборони, МЗС, міграційній службі, це видатні чоловіки і жінки української нації, які вчора працювали над тим законом і зробили його. Але страх перед власниками парламенту і перед власниками, олігархічними власниками держави не дозволив сьогодні, щоб ми його розглянули. Ні торгівлі на крові! Сьогодні фракція "Самопоміч", сьогодні більшість фракції "Самопоміч", сьогодні, саме зараз, звідси від'їжджає до хлопців на схід для того, щоб встати поруч з ними і показати, що торгівля на крові колонізує українську державу політично, економічно і соціально.

Г.В. Шановні друзі, я хотів би нагадати всім, які тут сперечаються погано чи добре, наш присутній американець, що три роки тому. Британець, американець або інший іноземець, але три роки тому на нашій території появилися загарбники, три роки тому в Криму почалася окупація, саме тому я прошу не розходитися та підтримати нас всіх, підтримати дітей, які тут присутні. Я прошу надати дозвіл зайти в зал дітей, дітей кримськотатарського народу та правозахисників для того, щоб вони дали виступ саме тому, що три роки тому в цей день був найшалений мітинг, які протистояли проти загарбникі – проти російської окупації. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу пустити дітей в зал. Прошу дозволити зайти дітям в зал, будь ласка.

Слово для виступу щодо подій, які відбуваються в Криму, надається представнику Української Гельсінської правозахисної групи пану Борису Захарову, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, шановні народні депутати! Дуже дякую за таку честь виступати в українському парламенті. Створення атмосфери страху, безсилля і безнадійності, терор проти інакодумців, воєнні злочині, брутальні порушення прав людини, презирство до людської гідності, підміна непорушних цінностей скрепами руського миру, тотальна пропаганда. Ось коротка характеристика політики Росії в окупованому Криму. Все говорить про те, що в Росії і на окупованій території створився тоталітарний режим на новому рівні. Здійснюється процес латентної депортації кримських татар, заборона меджлісу кримськотатарського народу, справи про заборону в'їзду до Криму лідерів Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова, репресії, брутальні порушення культурних та релігійних прав, переслідування мусульман, закриття незалежних засобів масової інформації. В Криму також йде тиск на всі релігійні громади крім РПЦ, закриваються церкви інших конфесій, широко використовується практика залякування і переслідування журналістів. Однією з найбільш резонансних справ є політичний процес так звана справа 26 лютого. Сьогодні в обідню перерву о 14:30 на третьому поверсі в кулуарах ви зможете ознайомитися з презентацією доповіді міжнародних експертів із детальною реконструкцією подій, де буде продемонстрована, що ця справа є політично вмотивованою. Наша організація Українська Гельсінська спілка з прав людини підтримала цю справу і багато інших справ в окупованому Криму. Росія скоює на окупованій території воєнні злочини. Це такі злочини, які переміщення власного населення на окуповану територію, переміщення примусове українських громадян, зокрема, в'язнів, на територію держави-окупанта, примушення служити у військах окупанта, порушення прав власності та багато інших. Задіяна практика радянських спецслужб у вигляді позасудових розправ над інакодумцями – вбивство, викрадення, катування, побиття, залякування. У той же час політика України щодо окупованої території не є завжди продуманою і послідовною. Така політика має негативні наслідки для осіб, які проживають на окупованих територіях, а також переселилися з них. Встановлений порядок переміщення товарів у Крим за постановою 1035 позбавив людей можливості евакуації майна з окупованої території. Ми дуже сподіваємося на підтримку народних депутатів у реалізації прав кримчан щодо усунення дискримінаційних положень. Але головним джерелом катастрофічного становища з правами людини на півострові є окупація Криму Російською Федерацією. Це – безпрецедентне порушення міжнародного права і виклик усьому цивілізованому світу. Світ, на жаль, поки не дає адекватної відповіді. Ми звертаємося до наших західних партнерів: вам потрібно зрозуміти і запам'ятати: русский мир зупиниться тільки там, де його зупинять. Дуже дякую. Я запрошую до слова голову громадської організації "Кримська Родина". Це організація, яка допомагає родинам політв'язнів у Криму. Коли захоплюють наших братів та сестер, коли вони знаходяться за ґратами, вони повинні відчувати, що є, хто буде піклуватися їхніми дітьми, їхніми родинами. І я прошу, Куртсеітова Аніфе, будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! Я представляю тут громадську організацію "Кримська Родина". Ми працюємо з 2014 року тут, об'єднали родини кримських вимушених переселенців. У нас є культурно-освітній центр, де навчаються більше 50 дітей, але зараз ми прийшли розповісти про інших дітей. Як вам всім відомо, в Криму близько 70 дітей залишилося без батьківської опіки, 70 дітей – це лише неповнолітні діти, а загальна їх кількість набагато більше. Серед цих дітей діти звірськи вбитого в березні 2014 року Рішата Аметова, також діти Олега Синцова та діти зниклих без вісті та заарештованих. Більшість цих родин – це кримські мусульмани, де в кожної родини 3, 4, 5 та навіть 6 дітей. Важко уявити, що відчувають батьки цих дітей, також важко уявити, що відчувають матері цих дітей, коли кожного дня треба годувати, одягати, покупати ліки та, власне, виживати. Серед цих дітей є діти із суттєвими проблемами зі здоров'ям. Тут в Києві ми вирішили допомогти цим дітям, бо в Криму є ініціативна група, яка працює, яка допомагає, але цього недостатньо. Тому тут в Києві це вже наша друга акція, благодійна акція "Рука допомоги". Зараз в станах Верховної Ради найкращі кримські ресторани, найкращі східні ресторани привезли все саме найкраще. Наші керамісти та інші майстри, вони представляють свої вироби. Всі ці кошти, які сьогодні ми зберемо, ми також відправимо дітям в Крим. Я вже казала, що внас тут культурно-освітній центр і діти протягом вже двох років беруть участь у дуже багатьох заходах, вони представляють нашу культуру, нашу мову, співають і танцюють. Але кожен свій виступ вони починають з одного вірша. Вірш написаний дуже давно, ще в депортації, але, на жаль, він і досі є актуальним. Я запрошую до слова наших дітей. Послухайте їх, будь ласка, власне, зараз це голос Криму.

Однажды в степи иль горах соберемся И весело, с музыкой справим поминки По вашим По вашим дубинкам, По сказочкам вашим о дружбе народов, В то время, когда нас лишали свободы! Лишали Отчизны, Надежды и воли, Мостя из развалин мечетей дороги.

Когда мы вернемся, все будет иначе, И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет, Как плакали наши отцы на чужбине, Когда матерей своих там хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет И духов своих по ущельях окрикнет, Вернет родники к долгожданным истокам И пепел отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем им, прощенья попросим И слово дадим, что вовеки не бросим, По воли своей ли, чужой ли, как прежде, Ведь в нем наша память и наша надежда. в сердце любовь к ней сквозь все проносили! Не всем этот путь оказался по силе, Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся, Все вместе под небом родным соберемся!

Шановний Голово! Шановні колеги! Три роки тому 23 лютого 2014 року нічого в Криму не відчувало відкритого вторгнення російських військ. Три роки тому 23 лютого 2014 року в Криму був ясний, сонячний день. На центральній площі Сімферополя за закликами Меджлісу кримськотатарського народу зібралося багато тисяч людей аби вшанувати пам'ять Номана Челебіджіхана – першого голови Кримської Народної Республіки, муфтія мусульман Криму, України, Польщі, Литви та Білорусії, одного з організаторів першого Курултаю кримськотатарського народу – парламенту Кримської Народної Республіки, скликаного на своє перше засідання 26 листопада 1917 року в Бахчисараї. Три роки тому 23 лютого 2014 року на центральній площі Сімферополя десятки тисяч людей – кримських татар, українців, росіян, схиливши голову в пам'ять про Номана Челебіджіхана по-звірячому вбитого більшовиками 23 лютого 1918 року у Севастополі, сумували також за десятками тисяч жертв депортації чеченського і інгуського народів, чиє вигнання зі своїх земель почалося вранці 23 лютого 1944 року. Люди на площі молилися. Плакалися також за душі героїв Небесної сотні, чиї похорони відбувалися в ті трагічні дні лютого 2014 року в різних куточках України, де народилися і жили ці герої. Три роки тому 23 лютого 2014 року десятки тисяч людей, які зібралися на центральній площі Сімферополя з високо піднятими державними прапорами України і кримськотатарськими національними прапорами, віддаючи данину поваги героям минулого і сьогодення України, були сповнені надій, розробляли плани спільного облаштування Криму та української держави, однак тоді знесиленому, знекровленому Києву було не до Криму. Через декілька днів, 26 лютого 2014 року, понад 15 тисяч громадян України, переважно кримські татари, вийшовши знову за закликами Меджлісу кримськотатарського народу до стін Верховної Ради Криму, мирним, ненасильницьким способом не дозволили проросійським силам зімітувати нібито законне відділення Криму від України. Однак ні правоохоронні органи України, ні військові, ні керівники виконавчої влади автономії і в цей день не вжили жодних заходів для взяття під особливу охорону стратегічних об'єктів Криму, не запобігли сепаратиським діям частини кримських політиків. Рано в ранці 27 лютого 2014 року розпочався етап відкритого захоплення Криму російськими військами. Шановний пане Президенте, я сподіваюся, що йому передадуть мій виступ, шановні колеги, можливо, не всі ми в належній мірі усвідомлюємо з якою надією і увагою сотні і сотні тисяч громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму, стежать за всіма нашими діями, ловлять кожне наше слово. Давайте скажемо чесно, ми всі в особливому боргу перед громадянами України, які зберігають свою гідність і вірність Україні в умовах тотального придушення свободи і посилюючих репресії з боку російських окупантів. Ми повинні якомога швидше стати на ефективний захист Криму, на справжній захист України, поряд з Ахтемом Чийгозом, Ільмі Умеровим, Алі Асановим, Мустафою Дегерменджи, Миколою Семеною, Емір-Усейн Куку, Олегом Синцовим, десятками інших політв'язнів, кого позбавлено свободи і хто переслідується російськими окупантами. Для цього лише декларацій і заяв недостатньо. Пане Президенте, шановні колеги, ми неприпустимо затягнули зі створенням робочої групи з підготовки доповнень і змін до розділу Х Конституції України Автономної Республіки Крим. Хочу висловити надію, що саме в ці дні Президентом України все-таки буде ініційоване створення робочої групи у складі конституційної комісії для прийняття зазначеного рішення. Лише Україна сьогодні володіє єдиним найефективнішим ключем, за допомогою якого відбудеться деокупація Криму і відновлений суверенітет України на Кримському півострові. І цим ключем є безумовне природне право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі і у складі української держави. Не затягуємо з цим, пане Президенте і панове народні депутати!

Шановні друзі, я бачив, декількох з наших колег на очах були сльози. Це ті сльози, які зараз проливають наші герої в Криму, але вони дуже сподіваються, що це відчуття, яке існує, зараз тут у залі, повинно панувати у будь-якому залі. Такий само "кримський день" (я прошу включити відео, якщо можливо) ми проводили… Вже Парламентська Асамблея Ради Європи це надала натхнення, що коли в Раді Європи люди чули кримськотатарську музику, коли бачили дітей та інших людей, одягнених у кримськотатарський одяг, вони почали плакати. Бо ми торкалися не словами, а чимось іншим сердець людей. Вони розуміли, це був дуже важливий шлях, дуже важлива підтримка України була після цих заходів, вже на наступній сесії санкції відносно Російської Федерації були продовжені. І нам важливо зараз підняти те, що в не якому разі не можна забути про існування наших громадян, які воюють за нас, які допомагають Україні, які не залишають власну Батьківщину, тільки щойно, щоб там був український стяг, українська мова, українська ментальність. Ми повинні пишатися цими героями, ми повинні підтримувати. Саме тому сьогодні буде проходити окрема… окремий захід це благодійна акція щодо підтримки, зараз благодійна акція, дітей політв'язнів. Кожен з вас, я так розумію, що за електронною декларацією може собі дозволити це зробити, їх трошки підтримати. Ми всі разом, всією фракцією будемо підтримувати. Увечері, о 6-й годині буде так само прийняття за участю дипломатів. Всіх прошу прийти та приймати кримчан, це нам дуже важливо. 26 лютого, ви бачите, ці кадри, те, що відбувалося, як люди без зброї виходили та захищали Україну. Я не знаю, чому ми не чуємо звук, але там були заклики "Крим – Україна! Банду геть!". Це, що ми чули. Ви бачите, що відбувалося. І це не можна пояснити, люди боялись за своє, за нас з вами. Тому я всіх прошу, друзі, давайте щодня знайдемо щось, що ми зможемо зробити… Дякую, що включили. Але ви повинні… Прошу 26 лютого так само о 13:30 на Алеї Героїв Небесної Сотні буде збір учасників ходи "Марш солідарності". Таке саме відбувалося 23 лютого люди збирались і казали: "Ми підтримуємо Майдан! Ми підтримуємо людей!" Молилися за людей, які загинули. Але в будь-якому разі ми знаємо, що ми переможемо, ми знаємо, що поки боремося за Крим, він залишається українським. І всі в Криму зараз дивляться на нас і запитують чи є в цьому залі люди, які готові їх підтримувати

вони повинні знати,що з ними народ, з ними парламент, з ними їх країна! Мілі ватам Крим. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим

сьогодні в парламенті День Криму. Запрошуємо в кулуари доєднатися до благодійної акції, подивитися виставку про роковини крадіжки українського Криму. Діти, ви обов'язково повернетеся в Крим. А українським політикам для цього треба більше єдності і порозуміння.

я прошу зайти в зал для продовження нашої роботи. Будь ласка, запросіть депутатів в зал.

Я прошу фракції запросити депутатів в зал. І прошу народних депутатів, хто в кулуарах, заходити в зал для продовження нашої роботи.

Колеги, заходимо в зал і переходимо до блоку питань фінансів та банківської діяльності. Чотири законопроекти, які є

Отже, колеги, переходимо за… перший законопроект, це є проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (номер 6010). Колеги, першою поставлю пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати розгляд за скороченою процедурою 6010. Прошу голосувати.

За-94 Недостатньо. Тому переходимо до повної процедури. Я запрошую до доповіді голову Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалку Сергія Вікторовича, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, банківська система України досі не одужала від найглибшої економічної кризи. Частина банків потребують додаткового вливання капіталу. Минулого року наш комітет зупинив спробу Національного банку знищити десятки малий та середніх банківських установ через неможливість умови докапіталізації. Чому важливо захистити чесні невеликі банки? Тому що головне завдання влади будь-якої країни – збереження грошей громадян та підприємств, це основні наші ресурси для економічного зростання. Малі та середні банки в успішних країнах найбільше кредитують малий та середній бізнес, а він забезпечує стійкість економіки. Тому нам важливо зберегти здорові банківські установи. Ми зобов'язані дати банкам можливість вижити. Потрібно максимально спростити процедуру внесення додаткового капіталу з боку власників, а також процедури реорганізації чи об'єднання. Ухвалення цього закону дозволить плавно перебудувати банківський сектор, не допускаючи чергового банкопаду, паніки та збільшення навантаження на Фонд гарантування вкладів і державний бюджет. У проекті є і новація: банк не може припинити… може припинити банківську діяльність без ліквідації юридичної особи та продовжити роботу як фінансова установа, але виконати усі зобов'язання перед Неможливість дотримання іноді драконівських нормативів НБУ не повинна стати причиною закриття банків, експропріації власності та перекладення зобов'язань на Фонд гарантування вкладів, з якого заплатить кожен українець. Це документ – продовження реалізації стратегії розвитку фінансово-банківської системи, яку ми проголосували минулого року. Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 7 лютого своїм рішенням рекомендував Верховній Раді проголосувати цей законопроект за основую. Але, зважаючи на те, що в червні закінчується термін докапіталізації, я прошу вас, шановні колеги, проголосувати за цей законопроект за основу і в цілому, і дати можливість банкам третьої і четвертої категорії вижити в цих складних економічних умовах. Дякую увагу. Прошу підтримати. Сергій Вікторович, залишайтеся на трибуні. 3 хвилини питання до доповідача. Прошу провести запис. ОДАРЧЕНКО Ю.В. Скажіть, будь ласка, цей законопроект значно спрощує процедуру проведення загальних зборів, і, на мій погляд, це може привести до спроб рейдерства банків. Через скорочення строків повідомлення про загальні збори акціонерів, скасування обов'язкового повідомлення можуть відбуватися тривіальні захоплення банку. Як на мене, це є серйозна небезпека, яка лежить в тілі цього закону. І я б ці новації виключав би з нього. Хоча він несе в собі тут, ну, об'єктивне покращання можливості трансформації банків. Дякую за запитання. Шановні колеги, ну, по-перше, це діє норма закону до 2020 року. А, по-друге, рейдерство, я вважаю, що в нас про рейдерство ми можемо… багато запитань до самого Національного банку, який одні банки відправляє, як я кажу, на смітник, а інші, можливо, місяць чи півроку тримають на плаву, для того щоб вивести звідти гроші

кодексу… в даному випадку ми їх маємо адаптувати для того, щоб вони не заважали об'єднанню цих банківських установ. І враховуючи те, що цей закон має тимчасову дію, тобто він обмежений до 1 серпня 2020 року, це дає можливість нам не вносити зміни в законодавчі акти, які мають постійну дію. Тому це вимушений крок. Тому що таким чином будь-який мілкий акціонер може судовим рішенням заблокувати таке об'єднання. А ціль у нас – саме дати можливість спасти банки в цілому. І мало того, такі механізми можуть спеціально використовувати для того, щоб блокувати такі об'єднання. Шановний Андрій Володимировичу, я пропоную, якщо нема більш запитань, я ще раз підкреслюю, що цей закон дуже важливий, у нас не так багато часу для того, щоб дати можливість банкам об'єднатися чи докапіталізуватись по спрощеній процедурі. Я вважаю, що ми як Верховна Рада повинні робити контрміри для того, щоб чи і вкладники, і позичальники, і самі банківські установи (я підкреслюю, малі і середні банки, а це банки, які працюють по більш класичній схемі) могли працювати на ринку. Дякую за запитання, Руслан Євгенійович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую і за доповідь, Сергій Вікторович. Зараз ми переходимо до виступів від фракцій. І я прошу провести запис на виступи від фракцій і груп, будь ласка.

Будь ласка, Гусак Володимир Георгійович. З трибуни включіть мікрофон, будь ласка. Шановні українці, шановні колеги, шановний Голово. Одним з найбільших злочинів проти української економіки за останні три роки стала руйнація банківської системи в Україні. За три роки кількість банків в Україні скоротилася наполовину, зі 180 до 90 банків і цього року очікується подальше скорочення кількості банків. Дуже багато звинувачень і дуже багато претензій до того, як проводилося виведення банків з ринку. За самими такими песимістичними оцінками, на цьому було втрачено і вкрадено десятки мільярдів гривень. Це рефінансування, яке Національний банк України давав і часто давав це рефінансування за 1-2 дні до оголошення цих банків неплатоспроможними і ці гроші просто зникали, і вкладники втрачали свої кошти. Як наслідок, майже повністю зруйнована довіра до української банківської системи. За три роки люди, українці забрали з банків 11 мільярдів доларів. Для порівняння. Зараз уряд веде відчайдушні перемовини з Міжнародним валютним фондом, щоб отримати кредит в 1 мільярд доларів, черговий транш, і заради цього 1 мільярду доларів уряд готовий піти на скасування мораторію на продаж землі, на підвищення пенсійного віку і на замороження соціальних виплат, тоді як просто завдяки політики цієї влади за останні три роки люди з українських банків забрали втричі більше, в 10 разів більше. І не маючи грошей в банківській системі, і не маючи довіри до банківської системи, про яке кредитування можна вести мову, про яке кредитування малого і середнього бізнесу. А без цього кредитування у нас не буде економічного зростання. І Україна і далі буде як жебрак ходити по світу і клянчити кредити. Що стосується цього законопроекту? Здавалося б добра ідея спростити процедуру реорганізації банків. цей законопроект порушує права кредиторів. Наприклад, у разі зменшення статутного фонду банків кредитори не будуть мати право вимагати дострокового виконання зобов'язань, як це прийнято в цивілізованому світі. Цей законопроект також… Цей кредиторів, порушує права вкладників, і тому наша фракція не буде його підтримувати. Дякую. Наступний Ляшко Олег Валерійович. І Рибчинський передає слово Ляшкові, тому 6 хвилин на виступ. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія України. Я був один з п'яти народних депутатів України, який не голосував за призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови Національного банку України. Тому що ця людина вийшла на цю трибуну і коли її запитали, чи мала вона справу із банківською системою, чи розуміється вона щось на цьому, вона сказала, що вона ніколи в житті цим не займалась, але вона обов'язково навчиться. І от уже третій рік ставлениця Президента Порошенка Валерія Гонтарева учиться, як знищувати банківську систему. Був такий відомий фільм "Джентльмены удачи", то там один із героїв казав: тренируйтесь на кошках. Так от Гонтарева тренується на українцях, знищуючи банківську систему. Коли мільйони українців втратили свої заощадження, коле десятки тисяч підприємств втратили свої обігові кошти і заставне майно – оце результати навчання пані Гонтаревої, які занадто дорого коштують для нашої країни і для кожного українця. Тому що коли Національний банк України, не міняючи свої основи грошово-кредитної політики, не знижуючи процентні ставки по кредитах, я питаю: яким чином можна досягнути економічного зростання в країні. Як можуть наші фермери, металурги, шахтарі, будівельники, представники малого, середнього чи великого як вони можуть розвиватися, коли у них немає дешевих і довгих кредитів? Як вони можуть бути конкурентоздатними і конкуренті порівняно зі своїми закордонними конкурентами? Ніяк. Тому що політика Національного банку, якою керує, до речі, Міжнародний валютний фонд, вона спрямована на одне – на вилучення обігових коштів із української економіки, на монополізацію банківського ринку те, що ми сьогодні спостерігаємо в умовах російської агресії половина банків представлені в Україні це банки з російським капіталом. А потім ми дивуємося, а звідки росіяни беруть гроші, щоб посилати на Донбас так звані гумконвої і з градами, і з снарядами, в результаті чого гинуть мирні наші жителі окупованої частини і наші мужні військовослужбовці. що недолуга політика Нацбанку фінансує окупанта, коли дає можливість з середини, з України виводити кошти і фінансувати російську армію. Тому ми неодноразово зверталися з вимогою до Президента Порошенка адже відповідно до Конституції України це виключно повноваження Президента внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтаревої з посади Голови Національного банку України. На жаль, Президент Порошенко цього не робить. Чому він не робить? У мене є відповідь на це питання. Пані Гонтарева прийшла із бізнесу Президента Порошенка і сьогодні фактично вони далі продовжують робити спільні справи. Але Національний банк України - це неприватний бізнес навіть, якщо це бізнес такої шановної людини як Президент Порошенко. Завдання Національного банку України – це монетарними засобами, діями всіма своїми сприяти економічному зростанню в країні, а не знищенню банківської економіки і, як наслідок, обкрадання українських громадян. Саме тому фракція Радикальної партії ініціювала і я дякую всім колегам депутатам майже 180 народних депутатів України підписалися під проектом внесення змін до Конституції України в частині розширення повноважень Національного банку України. Сьогодні 99 стаття Конституції передбачає, що єдина функція Національного банку України – це забезпечення стабільності

з такою грошово-кредитною політикою, з такою економічною політикою, а точніше її відсутністю, які ми спостерігаємо сьогодні в Україні, Україна назавжди приречена бути банановою республікою. Мільйони українців сьогодні шукають як виїхати з України і там, десь за кордоном, Радикальна партія пропонує радикальну зміну цієї політики, щоб люди не тікали за кордон, щоб вони тут в Україні мали можливість працювати, заробляти, щоб українцям створювали робочі місця і щоб наші люди мали можливість Чи можемо ми реалізувати це завдання без радикальної зміни грошово-кредитної політики? Ні, не можемо. Тому що який би не був уряд, який би не був прем'єр, який би не був міністр фінансів, але без Національного банку, без спільної роботи між ними - неможливо досягнути економічного успіху, економічного зростання. Сьогодні Національний банк України підтримує стабільність курсу гривні за рахунок вимивання золотовалютних резервів, які в свою чергу

поверталося в Україну, щоб більше українців мали роботу і достойну зарплату, лише тоді ми матимемо гарантовану, стабільну гривню. А не чекаємо сьогодні рішення "вашингтонського обкому партії" як раніше чекали рішення "московського обкому партії". Доля країни має залежати лише від України могутньої, багатої, економічно розвинутої і незалежної. Шановні колеги, коли деякі фракції голосували за прийняття нинішнього бюджету, вони всі чітко мусили розуміти і це зазначено у звіті пояснювальної записки Рахункової палати про те, що взагалі збалансований український бюджет в основному за рахунок запозичених коштів, за рахунок емісії додаткової, девальвації гривні. І тоді нам всім було вже, мусило бути, очевидним про те, що Гонтарева є ключовою позицією, ключовою фігурою для того, щоб цей бюджет був збалансований і Гройсман міг от подавати людям начебто бюджет, в якому є видатки і доходи врівноважені. Ми бачимо, що оборудка з "ПриватБанком", коли він був націоналізований, вона дала можливість додатково Національному банку ввести емісію більше ніж 100 мільярдів гривень. І сьогодні кожен українець відчуває, що по зростанню цін ті показники по інфляції, які зазначені на рік, вони перебільшуються за один місяць. Гонтарева у нас зазначена як людина, яка є могильщиком банків, яка зробила так, щоб обігові кошти у малого і середнього бізнесу були вилучені. Запропонований законопроект спрямований на цивілізоване вирішення питання не ліквідних і проблемних банків. Шановні колеги! Цей законопроект запроваджує процедури добровільного об'єднання банків з метою стабілізації свого становища на ринку, а також процедури добровільного виходу виходу банку з ринку та добровільної докапіталізації. Ідея в цілому є правильною, оскільки дійсно нинішнє законодавство зробило всі перелічені процедури дуже громіздкими і складними, що навіть за наявності бажання у власників банку докапіталізувати банк, вони не зможуть це зробити з рахунком важкості бюрократичних процедур. Наприклад, процедура об'єднання банків має понад 50 юридичних етапів, на кожному з яких потрібна співпраця з регуляторними органами. Законопроект значно спрощує ці процедури, але слід відзначити, те, що я казав у своєму запитанні, що спрощення процедури проведення загальних зборів може привести до спроби рейдерства банків. Через скорочення строків повідомлення про загальні збори акціонерів, скасування обов'язкового повідомлення акціонерів про час і місце зборів можуть виникати конфліктні ситуації, особливо враховуючи, що в акціонерних товариствах більшість рахується від присутніх, а не від загальної кількості голосуючих акцій. А кворум, ми нещодавно з вами знизили до 50-ти відсотків плюс одна акція. Будь ласка, 30 секунд, завершити. ОДАРЧЕНКО Ю.В. Також є незрозумілим момент щодо конвертації привілейованих акцій у звичайні. Це може викликати зміну розподілу власності у статутному капіталі попри волі власників. Вважаю, що банк повинен сам визначитись, що робити з привілейованими акціями після об'єднання. Пропоную підтримати законопроект за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Демчак Руслан Євгенович, будь ласка. Шановні колеги! Я дуже радий, що ми пішли по повній процедурі, хай люди трошки зійдуться і хочу пояснити суть цього законопроекту. У нас сьогодні 54 відсотки банківської системи це державний сектор, це державні банки. це банки з зарубіжним капіталом і тільки 11 відсотків у нас залишилось банків із національним приватним капіталом. Навіть, якщо буде приватизація державних банків, як ви думаєте, хто купить? Куплять іноземці, тому що ресурсу внутрішнього, інвестора немає. Тому суть цього законопроекту підтримати, хоч якось ці 11 відсотків банків, допомогти їм докапіталізуватись. Тому я прошу вас, прислухайтесь до професіоналів, це не Національний банк – це ринок просить, просять нас, депутатів. І ми, члени Комітету фінансової політики і банківської діяльності майже всім складом підтримали цю ініціативу і спростили процедуру докапіталізації і реорганізації банків. Закон, я попробую дуже просто пояснити, бо кожен голос дуже важливий зараз, мало зараз людей в залі. Складається із трьох блоків, перший блок – це реорганізація банку шляхом приєднання, що передбачає, скорочення строків окремих існуючих процедур під час проведення процедури приєднання. Друге. Визначення статусу правонаступника по вимогам та зобов'язанням банку, бо уявіть собі, скільки там є вкладників, скільки є кредитів, порук, і це все потрібно зробити таким чином, щоб автоматично перейшли від одного банку до другого, приймаючого банку. Тому що їх дуже багато, юридичних наслідків. Третє. Також банк-правонаступник звільняється від сплати будь-яких платежів і зборів, пов'язаних з дотриманням активів, тому що податкова може трактувати цю передачу як продаж. Тому ми також зняли цю… як Другий блок важливий – це добровільне припинення здійснення банківської діяльності. Він надає можливість банкам у разі відсутності можливості докапіталізації, якщо вони не знайдуть, з ким об'єднатися, прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. На жаль, сьогодні банк не має таку можливість, вони повинні ліквідуватися і ліквідувати юридичну особу. Процедура дуже важка. В чому суть? За 180 днів банк має погасити… Увага, я хочу тут до попереднього спікера, бо одна із фракцій сказала, що тут порушуються права вкладників. Сто відсотків, не 200 тисяч, а сто відсотків цей банк, який хоче піти з ринку, він має погасити всім вкладникам, всім юридичним особам, всім фізичним особам. Якщо за 180 днів він це зробить, то тоді Національний банк його з Богом, як кажуть, відпускає. І він може – саме головне – перекваліфікуватися на інший вид фінансової установи, наприклад, стати кредитним союзом, може, страховою компанією чи займатися інкасацією, чи обміном валюти. Таким чином, ми акціонерам даємо шанс цивілізовано вийти з ринку, бо зараз у них один варіант: або, як кажуть, у могилу – у Фонд гарантування вкладів, або взяти Будь ласка, одну хвилину, завершуйте. ми, знову ж таки, скорочуємо строки для довнесення і по розгляду Національного банку, Антимонопольного комітету і Національної комісії по цінним паперам. Ринок чекає цього законопроекту. Я прошу підтримати сьогодні цей законопроект, ми поговорили з багатьма фракціями, за основу і в цілому. Голоси в залі є. Головне, щоб зараз прийшли люди в зал. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, залишився виступ від фракції "Народний фронт". Будь ласка, народний депутат Поляков. Народний депутат Поляков, будь ласка. Це зараз виступи від фракцій ідуть, а потім будуть від депутатів. Ні, він не може вам передати, тому що від фракції тільки що виступав Демчак. Доброго дня, шановні колеги! Щодо даного законопроекту, він, насправді, довгоочікуваний і його очікує ринок. Він є цивілізованим і відкриває ті шляхи, яких до цього часу не було. Питання в тому, що після того, як банк лишиться ліцензії, в нього буде можливість займатися іншою підприємницькою діяльністю і це дуже важливо, інше – це передача активів, якої можливості також такої прописано не було, докапіталіція. І саме головне – це прискорені шляхи всіх цих проектів, які необхідні, вони всі чітко прописані. Тому фракція "Народний фронт" буде підтримувати законопроект і прохання підтримати в цілому даний законопроект. Дякую. Дякую, колего. Шановні колеги, згідно Регламенту, ми йдемо з вами по повній процедурі обговорення законопроекту. І зараз запис на виступи на обговорення від народних депутатів України. Мені говорять, що не встигли записатися група "Воля народу". Будь ласка, хто від неї? Рибчинський, будь ласка, народний депутат Рибчинський. І потім запис на обговорення від депутатів. Дякую. 13:27:10 РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Євген Рибчинський, 211-й виборчій округ. Група "Воля народу" в цілому, звичайно, буде голосувати за цей закон, це потрібний закон для країни. Але я мушу сказати дуже непопулярні речі, які чомусь не звучать в залі. Ми беремо шалені кредити у МВФ, шалені, які будемо віддавати не тільки ми і наші діти, а, можливо, і онуки. Але ми не заважаємо на те, що мільярди грошей українців, найзаможніших українців лежать в зарубіжних банках на Кіпрі, в Панамі, в Швейцарії і так далі, Чомусь за три роки ніхто не спромігся сказати два дуже важливі слова "амністія капіталів". Якщо була б амністія капіталів, ці мільярди прийшли в Україну, то банківська ставка не сягала б 30 відсотків, вона була б найбільше 6-7. Тому що вони наразі вже платять за депозити, на яких лежать їхні гроші. Раніше отримували 0,35 за мільярди, які лежать за кордоном. Якщо б ці мільярди прийшли в Україну, у нас не просто відновилася б економіка, у нас банківський сектор був би головним в країні. Але вони не бажають, тому що вони бояться, вони бояться завести гроші в країну, тому що знають, що фактично влада завжди – це основний рейдер. Якщо ми приймемо такий закон, я абсолютно впевнений, що гроші зайдуть в країну - і нам не потрібні будуть ні кредити МВФ, і будемо справді незалежні і свобідні. Я рахую, що не тільки 6010 має бути законом про банківську сферу, і не тільки Гонтарева там, і так далі, і так далі, ми мусимо цього року завести українські гроші в Україну. Всім дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Колеги, будь ласка, я прошу записатися на обговорення від народних депутатів України.

жахливості цієї виконавчої влади, і взагалі роботи коаліції, яка у нас сьогодні є, коли Верховна Рада України змушена змінювати законодавство, для того щоб підлаштуватися під накази Національного банку України, під рішення Національного банку України. Це маячня. Тобто, замість того щоб у нас професійно працював Національний банк України, Верховна Рада має змінювати законодавство країни, для того щоб підлаштовуватися під дурнуваті накази Гонтаревої. Тому все ж таки шкодую, що коаліція і далі Гонтареву підтримує, і далі Гонтареву прикриває максимально. І треба нарешті з цим щось коаліції робити, якщо ви не хочете, щоб люди просто винесли не тільки Гонтареву з Нацбанку ногами вперед, а і ті, хто її підтримує. А якщо ви конкретно про цей законопроект, то, звісно, законопроект на відсотків 90 хороший. Але, як дуже часто відбувається, у нас з хорошими ідеями закрадаються різноманітні дурощі або недопрацювання, які призведуть потім до невиконання цих хороших хороших ідей. І це одна із причин, чому, зокрема, у нас так зараз працює банківський сектор, як він зараз працює, тому що не тільки НБУ недолуге, керівництво НБУ, а також законодавство трошки недолуге. Ну от дивіться, ви пропонуєте, наприклад, в цьому законопроекті використовувати от такі терміни як,

Пакет яких документів – не визначено. Частина перша статті 3: державні органи". Які державні органи? Тобто маса юридичних неточностей, які насправді до невиконання належним чином цього законодавства. Потім, йдемо далі. В законопроекті пропонується обмеження прав кредиторів та акціонерів по організації банку. І це було б доцільно застосовували лише щодо випадків перетворення. А в інших випадках такі обмеження виглядають суттєвим обмеженням права власності, а вже всі інші випадки організації мають результатом результатом створення нової юридичної особи, тобто злиття, приєднання, поділ, виділення. І вони вимагають врегулювання питання боргових зобов'язань, тобто не можна використовувати такі речі для всього іншого, крім випадків перетворення. Також от дуже цікавий момент є, що в пункті 10 частині четвертій статті 1 законопроекту встановлюється, що банк-правонаступник звільняється від сплати будь-яких платежів, податків і зборів. Вибачте, будь ласка, що це таке "звільняється від сплати податків"? Як це: будь-яких сплати податків звільнення? Це як? по-друге, такі положення мають прописуватися в Податковому кодексі України і прийматися окремим законом, а не в цьому законодавстві. Тому я наполягаю згідно Регламенту Верховної Ради України, я наполягаю й прошу головуючого зараз уважно послухати, щоб законопроект приймався виключно в першому читанні. Виключно в першому читанні. До другого читання попрацюємо, всі ці моменти врахуємо і щоб не приймати знову під хорошу ідею купу неправильно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступний, будь ласка, народний депутат Осуховський.

"Свобода". Шановні депутати колеги, дійсно ситуація в банківській сфері повинна привернути увагу активно парламенту і ухвалити ряд змін законів, які би могли врятувати наш фінансовий сектор, адже за за останні роки показали завдяки діяльності Голови НБУ Гонтаревої, яка практично знищила більше 80 банків, що зросла капіталізація в першу чергу російських банків, які з 10 відсотків зараз на українському фінансовому ринку представляють вже більше 40 ця тенденція набирає все більших і більших загроз, і дає змогу контролювати фінансовий ринок в України, і дає змогу контролювати українську економіку, і впливає на національний курс національної гривні, адже інтервенції так званих російських банків зможуть тиснути на наш курс. Тому цей законопроект в принципі є позитивний і в першому читанні наша політична сила буде підтримувати його, адже дає змогу нашим національним банкам самостійно довести цю капіталізацію і виконати ті вимоги, які зараз стоять згідно НБУ і таким чином дасть змогу зберегти їх, адже загроза зараз стоїть щодо десятків інших українських банків. Тому наше завдання сьогодні все ж таки парламентом підтримати цей закон в першому читанні, а всі ті зауваження, які тільки що якраз побратим Юрко Левченко зачитував, до другого читання врахувати і внести зміни. Адже сьогодні дуже важливо фінансова стабільність нашої держави і сьогодні повинні зробити знижувати облікову ставку, дати поштовх нашій економіці, нашому бізнесу, дати поштовх можливі доступні кредити для українського виробника, для української економіки, щоб створювалися робочі місця, щоб нам не доводилося, українцям виїжджати закордон на заробітки, а щоб врешті-решт почала працювати українська економіка, але без довіри до банківської системи, але без довіри до банківського сектору це неможливо. І це показали якраз електронні декларації основних топових чиновників і в тому числі Голови Національного банку Гонтаревої, яка не зберігає заощадження в банках, а тримає під матрасом оці мільйони. Тому повинна бути відновлена довіра, довіра до банківської системи, але це можна зробити лише тоді, коли буде змінено керівництво Національного банку, адже Гонтарева

відправляти у відставку голову Національного банку України. Ми зверталися неодноразово, але, на жаль, немає 150 підписів у парламенті, які би готові внести ці зміни у Закон Основний – Конституцію України. І закликаю депутатів все ж таки прислухатися до позиції "Свободи" і дати можливість парламенту відправляти негідного керівника Дякую. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги. Народний депутат Різаненко, 97 виборчий округ, Київська область, член профільного Комітету фінансової політики і банківської діяльності. Трошки для розуміння, навіщо потрібен цей закон. Є вимоги до банків, і це не тільки в Україні, а всюди дуже жорсткі до статутного капіталу, до розміру статутного капіталу. Тому що надійність банку у тому числі найбільше залежить від наявності свого власного статутного капіталу. В Україні статутний капітал у банків повинен бути 500 мільйонів гривень. Але ця норма, вона відкладена і є поступово перехід з певних дат від сьогоднішньої норми 120 мільйонів до 200 мільйонів, яка вимога і стане чинною 1, здається, липня цього року. Далі у нас ми знаємо, що відбулось, більше половини банків виведені з ринку. Якщо казати по активах, то половина банків по активах, 50 відсотків активів – це державні банки, 35, як було зазначено, відсотків – це десь банки з іноземним капіталом і лише там 10-15 відсотків – це залишились українські приватні банки, це взагалі-то невеликі банки. І саме ці банки у них немає у більшості капіталу 200 мільйонів на сьогоднішній день. Але після тої зачистки, яка відбулась, це більш-менш здорові банки, але їх десь там 60-70. Тобто ми говоримо про велику кількість банків, вони невеликі, але їх багато. Капіталу власного – ми знаємо, яка ситуація, – у власників цих банків сьогодні немає. Тому докапіталізувати, витягнути гроші з кишені і добавити немає. Тому вони будуть вимушені бути ліквідованими з 1 липня цього року. Даний закон покликаний надати їм можливість в швидкому темпі за декілька місяців буквально дати можливість об'єднатись. Діюче законодавство, воно передбачає можливість реорганізації шляхом злиття, об'єднання. Але процедури, які є в діючому законодавстві для акціонерних товариств, товариств, в тому числі банків, які є акціонерними товариствами ця процедура може займати більше рік. Тому вони не встигають цього зробити. Закон покликаний спростити саме процедуру саме для банків реорганізації шляхом об'єднання для того, щоб саме українські малі банки могли об'єднатись, збільшити свій капітал, умовно, два банки по 120 мільйонів гривень разом це уже 240 мільйонів, вони дотримуються вимог. Таких банків, які не мають достатнього капіталу на сьогодні по кількості, не по активам, а по кількості дві третини. Тому закон важливий. І я ще хочу наголосити одне. Він декілька раз повертався назад в комітет, доопрацювався і так далі. Його дуже важливо прийняти негайно, тому що, якщо він буде прийнятий через 2 місяці, вони вже і по скороченій процедурі нічого не встигнуть зробити. Тому пропозиція, будь ласка, підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Дякуємо, колеги. Будь ласка, зараз народний депутат Єднак. Дуже дякую авторам за напрацювання даного законопроекту, оскільки проблематика, зокрема, по малих банках, по їхній декапіталізації, вона нам знайома в принципі, розуміємо ситуацію, що їх небагато залишилося на ринку і, що їх потрібно декапіталізовувати або якимось чином по спрощеній процедурі, щоб не було цих бюрократичних перепон, дати їм можливість оперативно об'єднатися. Але єдине в мене зауваження, коли я дивлюся на сам текст закону, а це фактично окремий закон, коли я дивлюся на висновок Головного науково-експертного управління, який має дуже багато зауважень і, зокрема, вказує на те, що немає пропозицій та позицій Національного банку України, зокрема, по даному закону, то у мене є питання, чи можна голосувати за даний закон за основу та в цілому, чи можливо все-таки по скороченій процедурі, але оперативно доопрацювати, якісно його доопрацювати до другого читання, тому що в банківській сфері, зокрема в таких важливих системних законах кожне слово чи будь-яка помилка, вона може призвести до колізій і до непорозумінь. Тому от в мене є великі застереження, можливо, там в подальшому під час пропозицій чи запитань і відповідей, якимось чином додатково нам обґрунтувати і пояснити можливість голосування його в цілому як закон. Чи все-таки по нормальній процедурі або по пришвидшеній процедурі підготувати його до другого читання і перестрахуватися від можливих помилок. Дякую. Дякую дуже вам. Шановні колеги! Зараз буде заключний виступ, я дам слово представнику Національного банку він є присутній тут. Зараз я прошу секретаріат повідомити депутатів, що через кілька хвилин відбудеться голосування і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, слово надається для виступу Пинзенику Віктору Михайловичу. 13:41:24 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги! У нас рідко видається можливість професійних дискусій з того, чи іншого питання, а зараз така можливість є і я хотів би висловити деякі міркування з приводу даної проблеми. Неможна говорити про відновлення економічного зростання і стабільний економічний розвиток, без здорової банківської системи. Те, що ми називаємо економікою, щоденно обслуговується багатомільярдними оборотами банківського сектора. якщо в цьому секторі виникають проблеми, то проблеми виникають не тільки і не стільки в банків, проблеми виникають в економіці. Проблема з якою стикнулась Україна – це не явище, яке трапилось вчора, позавчора, чи рік назад, Це проблема, яка переслідує банківський сектор, наростали ці проблеми протягом десятиліття і особливо вони загострились після кризи 2009 року, 2008-2009 років, після девальвації національної валюти, після того, коли маса кредитів стали проблемними і банки виявились нездатними виконувати свої зобов’язання. Тому зараз почались рішення, частина цих рішень полягає в тому, щоб вирвати з здорового тіла здорові банки, ті банки, які по суті не можуть виконувати свою функцію. Очевидно, я приєднаюсь до хору тих, які висловлюють претензії до того, як відбувалася процедура ліквідації банків, бо тут дуже багато питань. Насправді прозора процедура ліквідації банків дозволяла, великою мірою, використати ресурс від продажу проблемних активів і, не значною мірою, використовувати для цього кошти Національного банку. Але те, що відбувалася процедура виведення поганих банків це правильні рішення. Тому що не можуть мертві банки, не здорові банки в тілі економіки приносити добро, ця частина правильна. Є друга частина, яка стосується банків, які можна оздоровити. І в даному плані приймається якого роду рішення? Рекапіталізація або відновлення капіталу, або в іншій формі оздоровлення. І, коли ми говоримо про можливість оздоровлення банків, ці рішення треба приймати дуже швидко і оперативно, банки не терплять довгої процедури, бо проблеми в банку, якщо їх не вирішувати, потім вже вирішити неможливо. У зв'язку з цим я підтримую ідеї, які є закладені в цей закон, і закликав би колег підтримати цей закон. Очевидно до нього, можливо, є зауваження і доповнення, і я не впевнений, що ми можемо прийняти його сьогодні в цілому. Треба голосувати його за основу, вносити в нього необхідні уточнення і приймати закон, бо закон важливий для того, щоб Україна стикнулася сектором, до якого є довіра, без якого неможливо стабільне економічне зростання в Україні. Тому закликаю колег підтримати законопроект в першому читанні. Дякую вам. Як і обіцяв, я надам слово представнику Національного банку, першому заступнику Смолію Якову Васильовичу. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую, Андрій Володимирович. Шановний Голово, шановні народні депутати, Національний банк приймав участь у підготовці законопроекту в його розробленні і хочу наголосити на слідуючих моментах. Для кого цей законопроект? Законопроект для банків, які потребують докапіталізації і мають прозору структуру власності. Законопроект оптимізує процедури капіталізації, реорганізації банків шляхом приєднання, припинення банківської діяльності за своєї ж ініціативи. Законопроект дозволяє скоротити строки корпоративних і регуляторних погоджень для всього процесу злиття, строки розгляду документів, а також зменшити їх кількість, скоротити тривалість юридичного процесу приєднання банків від півтора року, як є сьогодні, до трьох місяців. Спрощена капіталізація можлива для всіх банків, якщо попередньо буде підтверджено джерело походження коштів для внесення в капітал. Передбачається можливість відкликання банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи. Пропонується вирішити проблему забезпечення безперервності обслуговування клієнтів банку, що приєднується протягом проведення всієї процедури реорганізації. Скорочення строків виключення окремих існуючих процедур, перегляд існуючої процедури взаємодії банків, що беруть участь в приєднанні. Визначення моменту виникнення правонаступництва по зобов'язаннях банку. Законопроект покращує і сприяє забезпечення стабільності банківської системи, посилює захист прав вкладників і запобігає додатковому навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Національний банк пропонує прийняти законопроект за основу і в цілому. Дякую. Отже, колеги, зараз заключне слово і після того переходимо до голосування. Я дуже прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Я прошу секретаріат повідомити, що зараз ми переходимо до прийняття рішення і прошу всіх зайти в зал. А заключне слово я надаю голові Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалку Сергію Вікторовичу. Будь ласка, Сергій Вікторович. Мені дуже прикро, що ми в авральному режимі вимушені вирішувати проблеми банків ІІІ-IV групи для порятунку їх, для того, щоб вони змогли працювати, давати робочі місця, сплачувати податки, щоб вкладники і позичальники могли бути захищеними. Але чому це відбувається? Я вважаю, що в Національному банку немає сьогодні дієвої стратегії розвитку фінансово-банківського сектору на найближчі 5-7 років. Саме тому, на базі нашого комітету ми розробили цю стратегію, ухвалили цю стратегію і рекомендували Верховній Раді, Кабінету Міністрів та Національному банку розробити низку законів з цього приводу. І цей законопроект каже про те, що ми з вами на шляху для порятунку банків ІІІ і IV групи. Якщо казати про цей законопроект простими словами, що відбувається? Депутати ще сьомого скликання проголосували цей законопроект в якому доручили Національному банку зробити докапіталізацію зі 120 на 500 мільйонів. така постанова Національного банку була, і 50 мільйонів згідно цієї постанови банки ІІІ і ІV групи повинні були докапіталізовувати. рік тому Національний банк змінив цю постанову і зробив цю докапіталізацію неможливою: зі 120 мільйонів на 300 за півроку, ще за рік ще на 100 мільйонів і ще на рік іще на 100 мільйонів. Чи можуть в економічних сьогодні умовах банки виконати цю докапіталізацію? Очевидно, ні. Тому я вважаю, що ми повинні сьогодні дати змогу банками вижити. Це банки, які кредитують сьогодні малий і середній бізнес, це банки, в яких є рахунки вкладників, рахунки підприємств. І ми повинні з вами зробити все те для того, щоб дати можливість цим банкам сьогодні працювати. зважаючи на необхідність цього законопроекту, пропонувати вам проголосувати його за основу і в цілому. Давайте, Андрій Володимирович, поставимо цей законопроект за основу, а потім проголосуємо в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Обговорення завершене, і я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Колеги, будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця.

Колеги, я вас попрошу зайти в зал, зараз буде прийняття рішення. Колеги народні депутати! Будь ласка! Отже, переходимо до голосування. Колеги, будь ласка, я ставлю на голосування проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків, який підтриманий усіма виступаючими і також представником Національного банку, який усіма підтриманий, номер 6010, за основу, колеги. За основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати 6010 за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За основу, прошу підтримати.

колеги, заходить в зал, прошу зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка, я почекаю 30 секунд, запросіть в зал колег. Прошу зайняти робочі місця. Зараз я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця.

Фактично усі фракції підтримують. Я думаю, зараз ми приймемо рішення. Зайшла в зал значна кількість народних депутатів. Готові до прийняття рішення? Будь ласка, займаємо робочі місця, колеги. І переходимо до прийняття рішення. І я ставлю пропозицію повернутися до проекту закону 6010, який підтриманий усіма фракціями і також Національним банком. Прошу проголосувати за повернення до 6010. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. За-235 Повернулися. І тепер ставлю проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (6010) за основу, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-235 Рішення прийняте. Колеги, наступний законопроект, не складний, і ми переходимо до його розгляду: 4960 і 4960д. Це проект закону… Вибачте, проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність (1800). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо.

168 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича. Колеги, прошу заходити в зал. Будь ласка, Максим Анатолійович. Шановний головуючий, шановні народні депутати, на ваш розсуд виноситься законопроект про ломбарди і ломбардну діяльність. Відповідно до законів України ломбарди відносяться до фінансових установ. Конституція України передбачає, що відносини в банківській та фінансовій сфері регулюються виключно законами України. На жаль, до цього часу жодного закону, який би регулював відносини між ломбардами, клієнтами, третіми особами та державою, немає. Таким чином, складається ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку практично не регулюється на законодавчому рівні. Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності громадян, які змушені звертатись до ломбардів та споживачів кредитів на рівні спеціального закону. У 2016 році в Україні діяло 467 ломбардів та більше ніж 4 з половиною тисячі їх відокремлених підрозділів. Їх активи зросли за останні 2 роки вдвічі – та склали більше 3,3 мільярда Ломбарди є останньою надією отримати гроші для самих соціально незахищених та малозабезпечених верств населення. Люди здають в ломбарди останнє заради грошей для прожиття. Законодавча неврегульованість є підґрунтям для зростання криміногенної ситуації. Є неодноразові звернення МВС щодо використання ломбардів та збуту майна злодіями. Найголовнішим позитивним моментом є те, що проектом пропонується новий, окремий спеціальний закон щодо зазначеної сфери, яка зараз регулюється лише підзаконними нормативними актами. Законом пропонується врегулювати загальні економічні правові та організаційні засади створення, функціонування ломбардів; чітко визначити саме поняття ломбарду та ломбардної діяльності; встановити прозорий порядок впровадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності зі зберігання майна; унормувати підвищення захищеності громадян, які користуються послугами ломбардів. Забезпечення здійснення державою регулювання контролюючих, наглядових функцій щодо ломбардів. Законопроект… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Швиденько закінчіть. ПОЛЯКОВ М.А. Законопроект підтримується для прийняття за основу з урахуванням пропозицій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Головним науково-експертним управлінням. Тому, колеги, прохання підтримати законопроект для того, щоб ми вивели з тіні і легалізували, щоб ті ломбарди, які працюють чесно, сплачували чесно податки і, саме головне, гарантували людям їхні вклади, щоб вони могли їх повернути. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалка Сергій Вікторович. Прошу дуже коротко. 13:56:28 РИБАЛКА С.В. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Закон про ломбард і ломбардну діяльність майже два роки чекав на розгляд в парламенті. Він був рекомендований комітетом ще у березні 2015 року. Це один з небагатьох секторів нашої економіки, який стрімко розвивається під час двох останніх криз. Щоб вижити, люди несуть до ломбардів останнє. Об'єм цього ринку минулого року за офіційними даними перевищив 16 мільярдів гривень, але досі його діяльність практично не врегульована законодавством. Головне наше з вами завдання – захистити людей, які користуються послугами ломбардів та створити взаємовигідні умови співпраці між ринком та державою. Наприклад, який захист майна може забезпечити ломбард у маленькому кіоску, де навіть немає місця для сейфу? Отже документ визначає економічні, правові та організаційні засади діяльності ломбардів та регулює наглядові функції держави. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підтримала законопроект за основу, надавши деякі зауваження. Головне науково-експертне управління вважає, що законопроект може бути прийнятий за основу. Комітет розглянув його ще в березні 2015 року і рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Колеги, будь ласка, не виходьте з залу, за кілька хвилин буде прийняття рішення, я дуже вас прошу, колеги. Прошу повернутися в зал, потім так само буде по вашим законопроектам. Давайте дуже коротко обговорення два – за, два – проти, дуже лаконічно. Прошу провести запис. Онуфрик, "Блок Петра Порошенка".

Шановні колеги, закон 1800 на сьогодні вкрай потрібний по тій простій причині, що ринок дійсно потребує нормативного врегулювання. Вже майже 15 років існують ломбарди і їхня активна діяльність, але до останнього моменту немає чинного нормативного акту, який закрив би багато пробілів в цьому ринку. Наразі ми спостерігаємо, що на ринку спостерігається і багато шахрайських схем, і незахищеність громадян, тому прийняття цього нормативного акту вкрай потрібне і нагальне. "Народний фронт" буде голосувати за даний законопроект. Закликаємо всіх наших колег теж підтримати. Дякую. Я прошу запросити всіх депутатів в зал, прошу повідомити депутатів заходити в зал, через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Зараз, будь ласка, заключний виступ Іван Крулько. Включіть мікрофон. Іван Крулько, фракція "Батьківщина. Фракція "Батьківщина" на своєму засіданні дуже детально проаналізувала цей законопроект і за нашим рішенням ми вважаємо, що цей законопроект не може бути підтриманий сьогодні, його треба відправляти на дуже серйозне доопрацювання і я поясню чому. Справа полягає в тому, що, безумовно, що потрібен закон, який має регулювати питання ломбардів і ломбардної діяльності. Але, шановні колеги, не в той спосіб, який пропонується. Там в законі ідеться про все, тільки не про захист тих людей, які будуть у ломбардів брати позики. Чому? Тому що в законі захист громадян обмежується загальною нормою про обов'язок ломбардів у своїй діяльності дотримуватися законодавства про захист прав споживачів. Крім того, законом передбачається, проектом про те, що надання ломбардом фінансових кредитів за рахунок залучених коштів не потребуватиме

про те, що площа приміщення ломбарду може складати не менше 5 квадратних метрів. 5 квадратних метрів – це суперечить усім можливим санітарних вимогам та фізично не дає змогу проводити нормальний прийом громадян і надання їм послуг. Тому давайте поставимося до цього питання по-державницькі, доопрацюємо закон і дійсно внесемо такий, який буде захищати у першу чергу права позичальників, тих, хто останнє якраз несе у ломбард для того, щоб вирішити проблеми і сплатити, зокрема, ті драконівські тарифи, які сьогодні люди просто не можуть заплатити і останнє змушені у ломбарди нести. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Прошу приготуватись до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність (№1800) за основу, колеги. Будь ласка, за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

голосування наступну пропозицію повернути в комітет на доопрацювання. Вона буде підтримана? Колеги, я ставлю наступну пропозицію повернути в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати в комітет на доопрацювання. 184. Рішення не прийняте. І остання – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, будь ласка, підтримайте суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте проголосуємо, давайте підтримаємо, колеги. Будь ласка, голосуємо.

181 – за. Рішення не прийняте. Таким чином, проект закону 1800 відхилено. Колеги, в нас сталась надзвичайна ситуація і я даю слово для виступу голові фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігорю Гриніву. Будь ласка, включіть мікрофон для повідомлення. Включіть мікрофон Ігорю Гриніву. 14:03:51 ГРИНІВ І.О. Шановний пане Голово! Шановні депутати! Дійсно сталася надзвичайна подія в Одесі серед білого дня викрадений народний депутат України невідомими людьми Олексій Гончаренко. Я хотів би звернутися до правоохоронних органів, до прокуратури… Ця інформація підтверджена на сьогоднішній день, я тільки що розмовляв з прокурором області. Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу по такій кризовій ситуації. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я підтримую вимогу голови фракції Ігоря Гриніва. І вважаю, правоохоронні повинні негайно вжити всі необхідні заходи для того, щоб ця ситуація була вирішена. І прошу це оформити як звернення від Голови Верховної Ради, від парламенту. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16-й годині ми продовжимо нашу роботу. Я прошу усіх о 16-й годині прийти в зал для продовження нашої роботи для участі у вечірньому засіданні. Дякую.